Kolegice i kolege, nastavljamo sa raspravom. U ime kluba Hrvatskih laburista Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana zamjenice, kolegice i kolege. Rekli smo evo danas biti iskreni vezano za stanje u poljoprivredi. Uistinu ne osjećam dovoljno kompetentnom da stručno raspravljam o ovom prijedlogu zakona o kome su već govorile kolege koje bolje razumiju i žive poljoprivredu pa ću se osvrnuti na nekoliko stvari. Problemi u poljoprivredi nisu od jučer niti su nastali u protekle tri godine. Malverzacije sa poljoprivrednim zemljištima, pogodovanje podobnima, bili oni veliki ili mali, davanje poticaja na hektare i grla, a ne na proizvedeno, izostanak bilo kakve revizije u smislu analiza povećanja hrvatske proizvodnje hrane temeljem dodijeljenih sredstava izostali su. U poljoprivredi se vodila selektivna politika bez ikakve vizije što sa poljoprivrednikom, selom, zemljom, grlima stoke ili povećanjem hrvatskih poljoprivrednih proizvoda i smanjenja ovisnosti o uvozu hrane ustvari želimo. Na koji način želimo revalorizirati srednjoročnim ili dugoročnim realnim provedbenim planovima sve svoje resurse koje u poljoprivredi imamo, nismo dovoljno dobro pokazali. U tom traženju odgovora dugi niz godina što s poljoprivredom ustvari želimo postali smo članica Europske unije i pravila igre sada su drugačija. Rekli smo i svi se za to zalažemo da želimo pomoći poljoprivrednicima, ali pitanje je kako i na koji način. Umjesto da im smanjimo davanja, parafiskalne namete, dajemo bolje i kvalitetnije savjete besplatno, zahvaljujući ogromnom aparatu koga imamo u ministarstvu i agencijama. Oni zahvaljujući obavezama koje nam nameće Europska unija, Europska komisija od ionako nikakvih ili vrlo skromnih prihoda imaju sve veće i veće izdatke i puno više pitanja na koja ni sami ne znaju odgovoriti. Uz sve elementarne nepogode koje nas pogađaju, od nezaposlenosti i ovrha, mislim da je jedna od naših najvećih nepogoda jesu ovakvi zakoni koje pišemo. Pokušavam si odgovoriti na pitanje da li naši hrvatski poljoprivrednici čitajući ovakav zakon koji se tiče njihove egzistencije, a i naše, sa sigurnošću znaju što im je činiti. Primjer. Definicije u smislu ovog poglavlja imaju jednako značenje kao definicije korištene u uredbi EU broj 1307/2013 i Uredbe EU broj 1306/2013. Ostali pojmovi u smislu ove glave imaju sljedeće značenje. Prvo, poljoprivredna djelatnost u okviru izravnih plaćanja iz članka 4. stavka 1.c Uredbe EU broj 1307/2013 obuhvaća podtočke i i ii, dok se točka iii ne primjenjuje. Samo jedan primjer na članku 26. Cijeli ovaj zakon pisan je upravo ovakvim načinom. Najiskrenije mislim da čovjeku koji se želi ozbiljno bavit poljoprivredom, koji je svo svoje vrijeme spreman uložit na povećanje proizvodnje iščitavajući ovakve zakone uz svo dužno poštovanje, možda što oni takvi moraju biti, mislim da bi uz svakav ovakav zakon koji je pisan ovakvim rječnikom uistinu trebale bit i sve uredbe priložene uz njega jer u ovih 190 190 koliko već članaka ovaj zakon ima, teško je stvarno iščitati što mi je činiti kao poljoprivredniku ako nisam na internetu i nemam otvoreno bar još nekoliko prozorčića u kome imam svaku od tih uredbi da bi mogao kvalitetno i pametno, s razumijevanjem iščitati takav zakon. Ja ću se vrlo kratko zaustaviti na članku 73. i članku 74. ovoga zakona, najvažnija dva člana ovoga zakon. Zašto, zato što smo se ponadali da će mnogi naši sugrađani koji su u nemogućnosti sami sebe prehraniti ipak dobiti odgovor vezano za doniranje i rješavanje problema vezano za donaciju hrane. Danima slušamo da tri resorna ministarstva: poljoprivrede, financija i zdravlja, traže formulu na koji način donirati hranu. Formula ima nekoliko nepoznanica europske direktive, plaćanje PDV-a i moguće zlouporabe. Olakšice koje bi značile oslobađanje od PDV-a na doniranu hranu što traže i brojne udruge najvjerojatnije neće biti jer ih onemogućuju europske direktive. Ako bimo se odlučili na rješenje kakvo imaju pojedine zemlje, onda je moguće da se donatorima hrane njezina vrijednost prizna u punom iznosu ili u određenom postotku kao porezna olakšica. U pojedinim europskim zemljama se osnovica za izračun poreza na dobit može umanjiti za 35% ili čak 60% vrijednosti donirane hrane. Ovim zakonom ni u jednom, ni u drugom članku nije riješeno dovoljno dobro i ja uvažavam međuresornu suradnju, uvažavam da na ovom zakonu trebaju kvalitetno surađivati sva tri ministarstva. Ali mislim da ovakvim prijedlogom u biti nismo dali odgovor što to i na koji način hranu želimo donirati. Godišnje se u Hrvatskoj baci oko 4 milijarde kuna hrane. U jednoj državi koja je svakim danom ima sve veći i veći broj građana koji su na onom pragu ili padaju ispod praga siromaštva, u državi u kojoj smo svi svjedoci da sve više i više naših građana konzumira zdravstvenu neispravnu hranu bez ikakve kontrole sanitarnih inspekcija jer tu hranu doslovce uzimaju iz kontejnera. Moramo bit vrlo, vrlo ozbiljni i moramo naći odgovor na ovo pitanje. Ono što me najviše začuđuje u svemu ovome kada gledamo naše medije ili čitamo koliko smo ozbiljno se posvetili ovom problemu, a onda u ovom prijedlogu zakona čitamo da pravilnik temeljem članka 74. ovog Zakona ministar donosi u roku od 2 godine. To znači tehnički da ministar stvarno pravilnik o doniranju hrane, kako će izgledat registar posrednika u tom doniranju i svemu onome na što trebamo odgovorit možemo dobit tek za dvije godine. Osobno smatram da nemamo puno više vremena za neozbiljnost i da nemamo tih dvije godine vremena. I ja sam evo podnijela danas amandman gdje tražim da se taj članak 74. i Pravilnik po tom članku donese najkasnije u roku od 90 dana. Na taj način pokazali bimo uistinu ozbiljnost da nam je stalo do toga da 4 milijarde hrane ne bacamo u vjetar ili u vatru kad je uništavamo jer smo to po zakonu dužni, nego da smo stvarno ozbiljno u nakani da tu hranu damo onima kojima je najpotrebnija. Kada govorimo o problemu PDV-a i da se PDV plaća na doniranu hranu, onda je važno taj problem PDV-a i državnog proračunu uistinu za doniranu hranu malo rasvijetliti. Sad imamo situaciju da se tih 4 milijarde kuna godišnje doslovce spaljuje, uništava. Znači, hrana postaje otpad kao takva. Pravni subjekti koji to čine temeljem Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost čini mi se iz članka 26. ako se ne varam stavka 2. i 4. oslobođeni su plaćanja PDV-a na takvu hranu jer naprave zapisnik o otpisu pokvarene hrane. Državni proračun za tu uništenu hranu ne dobiva niti jednu lipu kamoli jednu kunu. I s druge strane ta uništena hrana smanjuje poreznu osnovicu s osnove obračuna poreza na dobit ili na dohodak. Dakle, trgovačkim smo društvima dali mogućnost i pravo da hranu kojoj je istekao rok unište što su po zakonu dužni. Državni proračun u tom trenutku ne dobiva niti jedne lipe i sada dolazimo do onog apsurda gdje razmišljamo na koji način doniranu hranu oslobodit PDV-a i što tu trebamo napraviti. Mislim da je stvar vrlo, vrlo jednostavna. Hvalili smo se prije nekog vremena kada smo uvodili fiskalizaciju kako je to izuzetno pametan i vrijedan projekat. A sad se kada bimo trebali doniranu hranu oslobodit PDV-a plašimo mogućih malverzacija i svega onoga što bi trgovačka društva mogla i na koji način raditi vezano za doniranu hranu. U Americi prakticiraju sljedeće. Svako veče kada se veliki marketi zatvore hrana kojoj sutradan ili za dva dana istječe rok trajanja stavlja se ispred tih velikih marketa i beskućnici uzimaju tu hranu. Možemo li mi razmišljati na takav način da zahvaljujući fiskalizaciji koju imamo, knjigovodstvo odnosno Zakon o računovodstvu koja sva trgovačka društva moraju uvoditi, pa temeljem toga znamo i prihod i rashod omogućimo da posebnom fiskalizacijom sva trgovačka društva navečer kroz fiskalne blagajne prođu određenu količinu hrane koju taj dan žele donirati građanima kojima je ta hrana nužna. Državni proračun ne gubi ništa, rok trajanja i dalje je važeći i imamo zadovoljne građane i ono što je najvažnije hranu koja nam je potrebna ne spaljujemo i ne uništavamo u spalionicama. Drugo pitanje koje si postavljam s obzirom da se često možda previše često pozivamo na zakone i regulative EU pa onda ne možemo doniranu hranu oslobodit PDV-a jer to EU ne dozvoljava. Postavljam si pitanje da li Hrvatska može biti inicijator u toj istoj EU čiji je član da kvalitetnim argumentima zatraži da EU uistinu donese direktivu kojom će se donirana hrana svugdje u Europi oslobodit plaćanja PDV-a. Da li mi možemo biti ti koji ćemo reći jedanput zauvijek da i u ovom teškom vremenu besparice i gladi uistinu neozbiljno od svakog političara, svakog onoga tko diže u bilo kojem Parlamentu pa bilo tako i u Parlamentu EU ruku da se hrana radije spaljuje nego da se ta ista hrana daje onima koji su gladni opravdavajući se da ne znamo na koji način opravdati trošak PDV-a? Dakle, proračun ni sada ne dobiva nijednu lipu od te izgubljene hrane i ja uistinu ne vidim razloga da oko toga moramo voditi polemike što i na koji način sada ako tu hranu doniramo zašto bi se taj PDV morao plaćati. Mislim da je na svima nama odgovornost da to napravimo u čim skorije vrijeme. Da li će to napraviti tri resorna ministarstva ili će to Vlada donijeti nekakvu odluku svojom uredbom ja ostavljam evo vladajućima da o tome odluče, odluče, ali u svakom slučaju mislim da dvije godine u ovom prijedlogu zakona pustiti vrijeme u kome ministar može donijeti pravilnik na koji način će se hrana donirati uistinu bi bilo od nas izuzetno, izuzetno neozbiljno. ovom vas prilikom pozivam evo da u petak glasate za amandman koji ćete dobiti na vaše klupe i molim evo i ovdje gospođu zamjenicu da predlagateljica taj amandman usvoji upravo zbog toga da ovaj problem koji imamo riješimo čim prije. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo nekoliko replika. Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Tireli vaša rasprava je bila općenita pa ću i ja biti malo općenit u svojoj replici. Dakle, rekli ste mnogi su problemi u našoj poljoprivredi, što je istina. već govorio i prije i neke kolegice i kolege su prije mene govorili. Zašto je tome tako? Gdje smo sve griješili? O tome bi mogli vjerojatno razgovarati nekoliko dana, ja bih se usudio reći i nekoliko tjedana isključivo i samo o tome. Neki od problema su znači, kako se često spominje navodnjavanje, no navodnjavanje je problem zato što imate sitne čestice. Dakle, onda to poteže problem komasacije i okrupnjivanja posjeda itd. Udruživanje je drugi veliki problem. Znači, od onog zadrugarstva što je malo i nepopularno reći jer ima prizvuk koji asocira na prošli sustav, ali znači netko je spomenuo i mehanizacijske krugove i slično koji kod nas nažalost nisu zaživjeli. A naši proizvođači da bi bili konkurentni se moraju okrupnjavati, a ne usitnjavati. Pa onda poticaji, kako smo ih dijelili i na koji način, koje sorte smo poticali poticali itd., itd. Ja ovaj zakon vidim zapravo kao pomak naprijed. I zbog toga mislim da kada raspravljamo o ovom zakonu to trebamo jasno i glasno reći. Dakle, kao pomak naprijed da od poljoprivrede s kojom smo dugo vrlo daleko jer nismo znali što ćemo i kako ćemo da ipak učinimo nešto sa njom, damo i kvalitetniji zakonski okvir u kojem naši proizvođači onda mogu i djelovati i na zajedničkom tržištu EU i na našem lokalnom. Hvala. Hvala. Odgovor kolega Baranović, izvolite. mene žalosti kada donosimo jedan ozbiljan zakon, kao što je ovaj danas o kome raspravljamo da se ovdje u sabornici prepucavamo o tome tko je više u povijesti pogriješio. Da li je to pogriješila više ova Vlada u ovih 3 godine pa nije ništa napravila i ništa se nije dogodilo i pokušavala sam u svojoj raspravi ukazati na to da sustavno već toliko godina nemamo viziju kakvu poljoprivredu u Hrvatskoj želimo. Mi se moramo jednom zauvijek naučiti da nemamo ništa od toga ako jedan drugoga optužujemo jer to što se mi optužujemo ovdje u sabornici tko je kriv i koliko je tko pogriješio svi znamo tko je pogriješio i tko je, da li je netko imao prostora više griješiti u 15 ili 15 ili 20 godina ili je netko veće greške napravio u 3 godine. I mislim da tu ne trebamo oko toga puno raspravljati. Slažem se s ovim dijelom da je svaki pomak dobrodošao. Ono što sam htjela upozoriti, osobno smatram da je ovaj zakon nerazumljiv za poljoprivrednika koji ga iščitava i pokušava doma razumjeti. Imamo savjetodavne službe koje na kraju taj poljoprivrednik isto tako mora platiti. Ako ovaj zakon ovakav kakav jeste daje mogućnost otvaranja nekih novih radnih mjesta osobnog savjetnika svakog poljoprivrednika pa da onda taj osobni savjetnik tom poljoprivredniku savjetuje što ustvari u ovom zakonu piše ja bih to podržala. Ali ovako smatram da evo uz svo dužno poštovanje smatram da u našim zakonima ne bismo se smjeli pozivati u određenom članku na članak nekakve direktive EU a da pritom da li italicom, boldom ili nekako drugačije taj isti članak nismo implementirali u ovaj naš zakon radi boljeg razumijevanja. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Tomislav Žagar, replika. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Tireli dakle možemo se složiti da je poljoprivredna djelatnost jedna ozbiljna gospodarska djelatnost, eto i u zakonu je definirana kao strateška djelatnost u RH. Takva Takva djelatnost zahtjeva doista jedan opsežan Zakon o poljoprivredi. On je opsežan, pokriva ne samo puno područja ili sektora već pokriva i teritorijalno RH a doista objedinjuje više zakona, 10-ak zakona i on u svojoj toj suštini zapravo i nije prevelik zakon jel'. Jasno je i vama da se zakonom ne mogu sve činjenice definirati. Postoje podzakonski akti kojima će se definirati, ali ono što je važno jako, mislim da ste to možda u raspravi na početku i rekli, jako je važno da o ovome svemu govori struka. Ja očekujem i nadam se da će zaživjeti, a to je i ovim zakonom i drugim zakonom definirano Agronomska komora u kojoj će ljudi agronomi davati savjete, ali na taj način da daju savjete poljoprivrednicima da iza tih savjeta stoje svojim potpisom i pečatom. Da se ne događa to da ljude se uvuče u projekte koji su ekonomski neizvjesni. To se dogodilo sa mnogim farmama muznih krava gdje čovjek zapravo prema jednim ulaznim parametrima definirao proizvodnju, kasnije su se parametri promijenili i čovjek je došao na rub zapravo opstanka. U tom smislu i ovaj zakon je pisan i za struku, dakle ne samo za poljoprivrednike nego za struku koja će iz tog zakona iščitati sve ono što je bitno da bi se da bi se zakon mogao primjenjivati. A što se tiče poticaja, pa bilo je u RH poticaja po količini ali sve se može znate zloupotrijebiti pa tako taj se model napustio isto jer je i onda bilo malverzacija prekupaca koji su kupovali količine. Slična je stvar i sa pravilnikom i mislim da tu treba biti dosta oprezan, premda se rok čini dugačak ali treba biti dosta oprezan da ne bi se to zapravo pretvorilo u nešto sasvim drugo. Hvala. **Batinić, Milorad Zahvaljujem kolega Žagar na replici. Možda nisu kod nas u Hrvatskoj toliko problem zakoni koliko su problem upravo veliki broj ovih podzakonskih akata. I ja se slažem s vama da je ovo jedan dobar korak, da smo deset nekih drugih zakona sad stavili u jedan zakon, pa to imamo sve u jednoj knjizi i ne trebamo vaditi deset knjiga, ali postavlja se pitanje koliko još podzakonskih akata odnosno tih pravilnika imao vezano za taj jedna zakon koji smo sada donijeli. Što se tiče savjetodavne službe, slažem se s vama da struka mora reći i bit zadnja koja će reći kako i što treba, da poljoprivrednici struku moraju slušati vizavi napretka kojega imamo, ali ono pitanje koje si ja cijelo vrijeme postavljam, ta Hrvatska agronomska komora koju ste vi sad spomenuli, koja daje savjete koliko ona taj savjet naplaćuje od poljoprivrednika? To je ono što mene muči. Mi smo nedavno ovdje u ovom domu imali Opći porezni zakon pa smo rekli da će poduzetnici poreznu upravu pitati za mišljenje kako oni moraju nešto proknjižit ali će to mišljenje poreznoj upravi morati platiti. Sjećate se toga? Dakle to je ono što mene zabrinjava. S jedne strane govorimo da su nam poljoprivrednici needucirani jer su već u zreloj životnoj dobi, da imamo malo mladih poljoprivrednika obrazovanih, visokoobrazovanih koji razumiju i nove tehnologije i sve ono novo što se dešava da bi produktivnost bila veća i onda kažemo ovi koji ne znaju moraju pitati savjet od savjetodavnih službi koje imamo i onda na kraju kažemo ali oprostite to vas ipak košta toliko i toliko kuna. Na to ja upozoravam da je nešto što nije dobro. Ako želimo nekoga savjetovati da nam bude bolje onda trošak moramo snositi svi podjednako. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, govorili ste o PDV-u iako on nije sastavni dio ovog zakona ali naravno da da sve veže na njega jer je tako to dosta iskomunicirano u javnosti u pripremi prijedloga zakona za drugo čitanje, no PDV jest u ovom zakonu ali onaj drugi koji se ne vidi, a vezan je za ono što ste govorili da Hrvatska vrlo često ustvari želi govoriti da nam nešto ne daje EU, da nam je nešto zabranjeno, da imamo tih problema a onda kad nam je nešto dozvoljeno od te EU i kada su primjeri prakse, dobre prakse tamo takovi onda mi to ne koristimo a to se izravno odnosi na ovaj zakon. Dakle, ponovit ću, već sam to danas govorio, opet ću ponoviti tri godine ponavljam, zašto ne uzmemo dobru praksu iz europskih zemalja, iz zemalja okruženja i ne smanjimo PDV na hranu sa 25 na 10% za svu hranu. Na taj način bi sigurno povećali proizvodnju i očuvali jedan dio proizvodnje naših proizvoda jer kad naš čovjek dođe naravno u našu trgovinu, u našim trgovinama bez obzira čiji lanci bili ipak će naći barem dio hrvatske hrane, vani preko granice vrlo malo će naći hrvatske hrane. Znači na taj način bi čuvali proizvodnju, proračun, u principu ne bi gubio a onima koji doniraju ako već ne budu oslobođeni PDV-a manji bi bio trošak u tom djelu. Dakle, s jedne strane kažemo da nešto ne možemo, a s druge strane ono što možemo i što je dobro i što drugi rade, a izravno se odnosi na ovaj zakon to ne primjenjujemo. To je jedan naš paradoks koji nam se događa u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj. laburisti - Stranka rada)** Zahvaljujem kolega Hrg na replici. Dakle, htjela sam vezano za ovaj PDV napomenuti posebno iz jednog razloga a to je što se cijelo vrijeme u javnosti stiče dojam da će država jako puno izgubiti proračunskih sredstava ukoliko se sad najedanput hrana počinje donirati. Pa sam samo htjela reći sljedeće, ako mi četiri milijarde kuna godišnje hrane zapalimo, da država od toga nije dobila niti jedne lipe ni kroz porez na dobit odnosno dohodak, ni kroz PDV jer smo to jednostavno otpisali i sad ako bismo tu istu hranu odnosno istu količinu hrane donirali država bi po tom pitanju bila na istom. Dakle, ono što nas očito muči jesu moguće malverzacije vezano za doniranje hrane i iznalaženje odgovora na pitanje na koji način ćemo to doniranje to doniranje kontrolirati. I s druge strane da ta kvaliteta hrane, kvaliteta te hrane koju budemo donirali normalno je da mora zadovoljavati svim uvjetima kojima zdrava hrana mora udovoljavati i da će tu inspekcije zasigurno imati svoj posao. Ali ja uistinu ne vidim da bi nama trebalo biti jedino opterećenje na koji način spriječiti odnosno da ne donosimo zakon zato da ne bismo nekome dali prostora da nešto zlouporabi. Zakoni su se uvijek zlouporabili i zato imamo inspektorate, zato imamo službe koje to moraju nadzirati i mislim da to nam ne bi trebalo biti jedino i osnovno pitanje na koje tražimo odgovor ukoliko želimo hranu uistinu donirati onako kako smo rekli da nam je to i namjera. Izvolite. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice, u većem djelu s vašom raspravom se slažem, dosta iskreno i dosta objektivno. Ono u čem se ne slažem s vama i na to sam replicirao kad ste rekli da država ne gubi ništa na doniranoj hrani ako se ona spalila, ako se donira taj podatak nije točan, jer to bi bilo točno kada bi ta hrana došla od direktnih proizvođača ali ta hrana dolazi od trgovačkih centara koji su već dogovorili sa proizvođačima hrane i određene marže i određene rabate po pitanju …/Govornik se ne razumije./… jer ovdje je pitanje samo odnos između države i trgovačkih lanaca. Da je u pitanju direktan proizvođač koji donira hranu taj puta bi u potpunosti slagao se s vama. Ali ovdje su u pitanju trgovački lanci koji zbog nesavjesnog poslovanja naručuju veće količine kruha i najveća količina hrane koja se baca je kruh je kruh jer jedemo svi svježi kruh. Prema tome, ovdje treba biti dio odgovornosti kupaca, trgovačkih centara koji preprodaju, koji zarađuju na tome jer on je već sebi, taj pred porez je sebi ubacio u svoje poslovanje i tu mislim da malo griješite a u drugom se slažem s vama. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolegice Tireli. Zahvaljujem kolega Mandić, pa ja sam htjela upozoriti na sljedeće. Dakle otpis robe radi uništenja ili zbrinjavanja je porezno priznati trošak u smislu poreza na dobit prilikom čega ne nastaje niti obaveza poreza na dodanu vrijednost prilikom čega se moraju zadovoljiti određeni kriteriji. Obavijestiti poreznu upravu i imati zapisnik o otpisu i potvrdu o uništenju robe od nadležne pravne osobe. Slažem se s vama da u ovom dijelu ostaje taj pred porez koji se je, koji se je iskoristio. Ali ukoliko je, pa i to možemo lako riješiti, dakle ukoliko imate dokaz da ste određenu količinu robe spalili i imate za to potvrdu a porezna uprava u vrlo malo slučajeva izlazi u te trgovačke centre da bi kontrolirala koliko se ustvari te robe uništi. Ja si sad postavljam pitanje da li smo sigurni da ti, sada u ovom trenutku ukoliko nitko ne kontrolira što se je to spalio imamo relevantne i isitnite podatke da se oni i sada u ovom trenutku ne s njima malverzira na isti način za koji se plašimo da će se to dogoditi ukoliko tu hranu doniramo. jedino pitanje koje nam je ostalo otvoreno jeste upravo ovo kako na tu doniranu hranu taj pred porez koji je obračunat, dakle iskorišten anulirati odnosno vratiti. Hvala. U ime kluba HDSSB-a Igor Češek, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana zamjeniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama se nalazi Konačan prijedlog Zakona o poljoprivredi, radi se o opsežnom zakonu koji sigurno odlučuje o sudbini egzistencije mnogih koji se u Republici Hrvatskoj bave i poljoprivrednom proizvodnjom ali i prerađivačkom industrijom. Moram priznati da sam ostao neugodno iznenađen u siječnju kada sam vidio da ovaj prijedlog zakona ide u hitnu proceduru, odnosno objedinjeno prvo i drugo čitanje. Na svu sreću predlagatelj je povukao tu odluku i danas imamo drugo čitanje. Zamislite samo koliko bi štetno bilo da je ovakav zakon poslan u hitnu proceduru sa otvorenom javnom raspravom od samo 10-ak dana. Osim toga, ovaj nacrt uređuje područja koja su do sada bila uređena sa nekoliko zakona što je možda dobro pa neću imati slučajeve kolizije zakona kao do sada i to je u svakom slučaju za pohvalu. Međutim, ono što je problematično kod ovoga zakona što je on gotovo cijeli prijedlog zakona premrežen uredbama Europske unije On je prilagođen tako da se sve ovlasti prenose na ministra poljoprivrede i Ministarstvo poljoprivrede. Jer u 190 članaka ovog zakona čak 111 puta se spominje kako će ministar određene stavke urediti pravilnicima. Prije mene kolegica iz kluba Hrvatskih laburista je govorila koji su to rokovi propisani, dakle možemo vidjeti da dobar dio pravilnika ministar ima pravo propisati unutar dvije godine. Mi smatramo da je to predugačak rok jer stanje u hrvatskoj poljoprivredi nije nimalo bajno, nije nimalo sjajno, gotovo je katastrofalno, trendovi stagnacije pojedinih visoko dohodovnih kultura će se nastaviti. Moramo napomenuti i da od PDV-a na hranu i poljoprivrede države ubire gotovo 10 milijardi kuna. Dobra je odredba zakona vezana uz doniranje hrane i tu mi u ime kluba HDSSB-a pozdravljamo u svakom slučaju takvu odredbu. postavlja se pitanje nismo li između svih silnih zakona mogli na našim saborskim klupama vidjeti zakon koji bi smanjio stopu PDV-a na poljoprivredne odnosno prehrambene proizvode i jesmo li smanjili stopu PDV-a na repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju jer smatramo da na taj način jedino možemo poslati konkurentni proizvođači kako bi mogli konkurirati zahtjevnom europskom tržištu. Ovaj zakon bi trebao biti sredstvo za postizanje cilja. On je možda dobro sredstvo za postizanje cilja ali se postavlja pitanje koji su naši ciljevi, što mi to želimo, da li mi imamo strategiju razvoja hrvatske poljoprivrede ili smo preuzeli mjere zajedničke poljoprivredne politike i na taj način praktički digli ruke od hrvatske poljoprivrede. U članku 4. se stidljivo govori o strateškim smjernicama razvoja hrvatske poljoprivrede i evo mi se iskreno nadamo da ćemo u klupama u Saboru što hitnije ugledati strategiju razvoja hrvatske poljoprivrede kako bi mogli utvrditi koje su nam prednosti i koji su nam nedostaci i kako bi mogli što racionalnije ići u poljoprivrednu proizvodnju. Postavlja se pitanje da li je predlagatelj zakona dobro razmotrio sve članke jer ako pogledamo npr. ono što članak 8. on u meni stvara određene dvojbe, on nam govori da Vlada donosi strategije, programe, uredbe i odluke potrebne za provedbu ovog zakona i propisa Europske unije koji se odnose na sadržaj ovog zakona. Ministar poljoprivrede donosi pravilnike, naredbe i naputke za provedbu uredbi iz članka 1. stavak Nadalje, članak 12. nam govori da jedinice lokalne i područne samouprave mogu provoditi mjere ruralnog razvoja pod uvjetom da su iste odobrene od strane ministarstva i Europske komisije u skladu sa pravilima za državnu potporu iz članka 66. ovoga zakona. Članak 66. govori mjere državne potpore moraju biti usklađene s programom, propisima iz članka 8. ovog zakona i pravilima Europske unije o državnim potporama. Davatelj državne potpore u smislu ovog zakona jesu središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Sredstva za državne potpore iz stavka 1. ovog članka davatelji državne potpore osiguravaju u svom proračunu. Sagledavajući navedene odredbe vezane uz mjere ruralnog razvoja koje provode jedinice lokalne i područne samouprave malo je nejasno s kojim dokumentom one moraju biti u skladu, odnosno da li one moraju prethodno donijeti svoje strategije ili programe. Osim toga, nejasno je koje su to mjere koje ćemo moći provoditi, naravno pazeći da se te mjere već ne financiraju iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj. Nadalje, članak 47. govori o plaćanjima u iznimno osjetljivim sektorima, a koji obuhvaćaju godišnja plaćanja za ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje po litri, duhan po kilogramu, mliječne krave po grlu i rasplodne krmače po grlu. Možemo se složiti da su ovo iznimno osjetljivi sektori, ali postavlja se pitanje zašto nisu ušli drugi proizvodi. Recimo jabuka koju smo mogli vidjeti prije nekoliko mjeseci da je gotovo postala socijalno voće koje je stalno na akcijskim cijenama jer svjedoci smo da kod naših proizvođača kg jabuke možete dobiti praktički za 1,5 kunu a nelojalna konkurencija uništava daljnji napredak voćarske proizvodnje. U naprijed navedenim zakonskim okvirima se navodi: mogućnost nastavka financiranja proizvodno vezanih plaćanja s jasno definiranim proizvodnim ograničenjima u određenim osjetljivim sektorima sa specifičnim problemima na pojedinim područjima

a kasnije se kroz zakon gubi većina proizvoda za koje su predviđena sredstva i usmjeravaju se na navedena 4 proizvoda iz članka 47. što je po nama nedopustivo. U istom tom članku 47. stavak 5. govori kako se plaćanja u iznimno osjetljivom sektoru provode temeljem ugovora o pristupanju za proizvodnu 2015., 2016. godinu. Što će se dogoditi u 2017. i godinama koje slijede iza nje? Ovdje se mora osvrnuti na proizvodnju duhana od koje dobar dio poljoprivrednih proizvođača sa područja moje županije Virovitičko-podravske živi, odnosno u zadnje vrijeme preživljava. Dodatni poticaj za proizvodnju u 2015., 2016. godini prema sadašnjim podacima ostat će na nivou poticaja u prošloj godini, ali od 2017. najavljen je gubitak vezanog poticaja od 3,35 kune po kg. Temeljem kalkulacije osnovnih troškova u proizvodnji duhana po jedinici površine cijenom proizvođači pokrivaju samo 70% troškova, a razliku poticajom ili zaradom sivog tržišta. Tako ispada da država daje poticaj duhanskoj industriji, a ne proizvođačima duhana, dok je iz kalkulacije jasno da nedostatna cijena tjera proizvođače u sivu zonu jer su troškovi proizvodnje u samo 5 godina porasli za nevjerojatnih 52%. Cijene energenata, plina koji se koristi u sušarama su otišli u nebesa. od duhana kroz poreze i trošarine uprihodi 5 milijardi kuna, a proizvođači jedva preživljavaju, onda ne treba čuditi podatak o sve većoj količini duhana koji se prodaje na crnom tržištu te se procjenjuje kako godišnje državni proračun na tome gubi oko 100 milijuna eura. Nadalje, u prvom čitanju a i ovo je jedan od članaka zakona zbog kojeg smo tražili dva čitanja, je članak 141. koji je po nama bio nedopustiv, a nalagao je da sredstva koja su dodijeljena korisnicima po osnovi mjera poljoprivredne politike ne mogu biti predmet ovrhe dok ne sjednu na žiroračun korisnika. Zamislite, dok sredstva ne sjednu na žiroračun korisnika. Nije ministarstvo došlo do naknadne pameti nego se radi o izbornoj godini te je ovakav prijedlog izmijenjen tako da je od ovrhe izuzet iznos u visini do 50 000 kuna. Sredstva koja su dodijeljena korisnicima ne bi trebala biti uopće predmet ovrha jer su to namjenska sredstva. Prema raznoraznim informacijama postoji, netko barata s ovakvim podacima ili onakvim, ali je poznato da je određen broj OPG-a u Republici Hrvatskoj pod blokadom te bi bio mudar potez i Ministarstva poljoprivrede, ali i Vlade da omogući otpis dugovima blokiranim poljoprivrednicima koji su u blokadi duže od godinu dana. Neka iznos oprosta duga bude ograničen, do 30-35 tisuća kuna. Nadalje, članak 160. kada se govori o inspektoratu. Inspektor obavlja službenu kontrolu bez prethodne najave. Ovaj stavak bi trebalo izuzeti poglavito za proizvodne djelatnosti jer se povređuje pravo vlasništva, sloboda rada i kretanja, narušava se sigurnost inspektora i stranke u postupku. Dakle inspektori djeluju kao represivno tijelo što ni u kom slučaju nije dobro. Smatramo da bi inspektori kao stručne osobe jer je propisano tko može obavljati poslove inspekcije, mogli djelovati i kao savjetodavno tijelo, a ne samo represivno. Samim time daleko će se više povećati povjerenje prema državnim institucijama. Svi znamo kako se veliki dio naših poljoprivrednika kada se bave svojom poljoprivrednom proizvodnjom, ona se odvija pod vedrim nebom. Zamislite samo kako je poljoprivrednik sretan kada ga posjeti inspektor, a on baš taj dan mora izvršiti … voćnjaka, obaviti žetvu kukuruza, sjetvu pšenice jer za sljedeće dane vremenska prognoza nije pogodna za obavljanje tih poslova. Hoće li inspektor imati razumijevanja? Neće jer mu zakon to omogućuje. Stoga ne bi li bilo bolje da dogovori termin inspekcijskog nadzora kako bi proizvođač mogao organizirati posao na svome gospodarstvu. Nadalje, članak 170. Povjerenstvo za žalbe iz stavka 3. ovoga članka imenuje Vlada, a čine ga tri člana i zamjenski član od kojih predsjednik ima završen sveučilišni diplomski studij pravne struke i položen državni stručni ispit, a članovi i zamjenski član završen sveučilišni diplomski studij agronomske, prehrambene, biotehnološke ili nutricionističke struke i položen državni stručni ispit, od kojih dva člana trebaju biti viši poljoprivredni inspektori, odnosno viši fitosanitarni inspektori. U ovom članku prednosti treba dati agronomskoj struci. Ako su od tri člana dva člana inspektori, povjerenstvo je pristrano. Ne vidim čemu onda uopće povjerenstvo. Ovo nas vraća u srednji vijek. Bilo bi pravičnije u povjerenstvo uključiti člana iz redova Agronomske komore ili iz poljoprivrednih udruga. Dakle, ovaj zakon neće sigurno riješiti osnovne probleme hrvatske poljoprivrede, on je pun uredbi, pun je propisa, a da ne spominjemo silne pravilnike koje ministar tek mora propisati i to možemo slobodno reći u višegodišnjem roku. Da li će on to stići obaviti na vrijeme i kakve će to imati posljedice vezano za ovaj zakon. U konačnici mi prije svega uz Strategiju hrvatske poljoprivrede moramo jasno definirati politiku prema hrvatskoj poljoprivredi i hrvatskom selu na način da primarnu poljoprivrednu proizvodnju napokon stavimo u funkciju zadovoljavanja i našeg tržišta, ali i kako bismo bili spremni i za izvoz prema otvorenom europskom tržištu. Smatramo da je nedopustivo da nam u 2013. godini iznos iznosi 1,5 milijardi dolara dok je uvoz veći za ogromnih 1,2 milijarde dolara. Takvi negativni trendovi su se na žalost nastavili i u 2014. godini što pokazuje i podatak da je u razdoblju od prvog do osmog mjeseca 2014. godine izvoz poljoprivrednih prehrambenih proizvoda iz RH iznosio se milijardi, dok je uvoz iznosio 2 milijarde dolara. Time je u prvih 8 mjeseci 2014. godine ostvaren deficit vanjsko-trgovinske razmjene poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u iznosu od 967 milijuna dolara. Prema podacima u prvih 9 mjeseci 2014. godine u odnosu na isto razdoblje 2012. godine uvezli smo 53% više govedine, 51% više svinjetine, 44% peradi, 17% mesnih prerađevina i 44% više sireva. Uvoz govedine rastao je za 16 milijuna dolara, svinjetine za 52 milijuna dolara, mesa peradi za 17 milijuna dolara, mesnih prerađevina za 7 milijuna dolara i sireva za 26 milijuna dolara. Mlijeka i mliječnih proizvoda ukupno je povećan uvoz za čak 64 milijuna dolara, odnosno na 168,8 milijuna dolara što govori o padu proizvodnje unatoč našim potencijalima. Poražavajući je podatak da smo u 2014. godini uvezli čak milijun svinja više nego što smo zaklali, a uvoz i dalje raste. Takva pitanja koja su katastrofalna po hrvatskoj poljoprivredi na žalost ova zakonska rješenja ne rješavaju dok nemamo jasnu viziju u kojem smjeru želimo da hrvatska poljoprivreda ide ovaj zakon neće imati posebnu ulogu. Ali pošto on veže na sebe više desetaka zakona klub HDSSB-a će ga podržati. Ali naglašavam jedva čekamo da u saborskim klupama vidimo i tu našu famoznu strategiju razvoja hrvatske poljoprivrede, razvoja hrvatskog sela i da jasno definiramo ciljeve prema kojima trebamo ići. Zahvaljujem. Hvala. Prelazimo na replike, Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Češek, nekoliko stvari me zapravo potaklo na repliku. Prije svega kad govorimo o opsežnosti ili neopsežnosti zakona, kada ministar treba ili ne treba nešto propisati. To nije samo slučaj u ovom zakonu i tu imate tu vječitu dilemu da li neke stvari spadaju u zakon ili ne, gdje je granica prenormiranja, odnosno kada postaje jednostavno nepraktično i nepotrebno stavljati različite stvari u zakon. Ja sam tu sklon prihvatiti sud struke. Ono što struka kaže da se treba nalaziti u zakonu i pravna i poljoprivredna to i treba. Što se tiče strateških smjernica podsjetit ću vas na jednu činjenicu da smo u mandatu ove Vlade donijeli nekoliko strateških dokumenata. Hoćete Strategiju razvoja poduzetništva, hoćete Strategiju obrazovanja, znanosti, tehnologije itd. itd. Ja vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme imati i Strategiju poljoprivrede na raspravi. Međutim, svaku strategiju pa tako i Strategiju poljoprivrede koja je izuzetno opsežna treba osmisliti, treba dogovoriti, treba usuglasiti. Dakle, to je jedan komplicirani proces koji će zasigurno trajati duže i neće biti gotov u godinu dana niti može biti gotov u godinu dana ako želimo imati kvalitetnu strategiju. I na kraju, ono što bih rekao što se provlači kroz cijelu vašu raspravu je nastup naših poljoprivrednika, odnosno proizvoda na tržištu, odnosno njihova konkurentnost, a govorio sam o problemima koji to sprječavaju. To ne propisuje u ovom slučaju zakonodavac već to su nesklonost naših poljoprivreda da se udružuju, potreba komasacije, dok to mi možemo propisati doduše kao zakonodavac i nastup na tržištu. Naši poljoprivrednici moraju postati svjesni da nisu ograničeni samo na hrvatsko tržište već smo na zajedničkom europskom tržištu a naš je posao njima pomoći da njihov proizvod bude što konkurentniji.

pa moram reći da država itekako može utjecati da oni postanu konkurentniji kako bi bili konkurentni na zahtjevnom europskom tržištu. Jer može se poljoprivrednik potruditi i napraviti kvalitetan proizvod, znam da može, želi i hoće jer imamo puno primjera pozitivne prakse. No međutim, država itekako može pomoći. Pa upravo sam govorio o smanjenju stope PDV-a. Recimo što me je posebno iziritiralo prije godinu dana smo bili svjedoci da se umjetno gnojivo proizvedeno u našoj Petrokemiji moglo kupiti u Sloveniji za 30% nižoj cijeni nego što je to u Hrvatskoj. Dakle, postoji prostor i za smanjenje cijene. Kad bi vi uzeli gnojivo po 30% povoljnijoj cijeni, pa samim time ispada da bi naš proizvod bio konkurentniji. Nadam se da se slažemo u tome. Poljoprivredna proizvodnja ima određen postotak u našem BDP-u, međutim evo vidimo da zadnji kvartal je BDP počeo rasti, a u poljoprivredi još uvijek pada. Dakle, nisu stvari ni približno toliko dobre kako to se možda prezentira. Hvala. Izvolite. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Češek, slažem se sa vašom raspravom u velikoj većini. Koncizno ste to iznijeli i dakako i dali prijedloge rješenja određenih problema hrvatske poljoprivrede. Ali bih htio ja dodati i sljedeće da je u samom startu u onoj fazi pregovaranja sa EU neke stvari dobro zamišljene. Znači Hrvatska država, iz Proračuna RH uložila je ako se ne varam negdje blizu 5 milijardi kuna na potpore u poljoprivredi, na povrat kapitalnih ulaganja kada se ticalo opreme i svih sredstava koja služe za obradu zemlje, silosa, farmi muznih krava itd. I događa se to iz razloga toga kako bi taj naš hrvatski seljak poljoprivrednik danas sutra smo govorili kada uđemo, a danas smo tu, u EU bio konkurentan na tom sirovom europskom tržištu poljoprivrednih proizvoda. No međutim, u određenom razdoblju događale su se i greške. Nije bilo kontrole što se tiče tih potpora na kapitalna ulaganja i po meni, već sam jednom o tome govorio u Hrvatskom saboru, da je taj povrat na kapitalna ulaganja trebalo vratiti banci i onda bi anuiteti tog kredita tom poljoprivredniku bili manji. I događa se sljedeće da se repromaterijal poskupljuje za 30%, cijene padaju za 30%, potpore padaju za 30% i kad se to sve zbroji matematički OPG-ovac, hrvatski poljoprivrednik je u gubitku. I na kraju želim reći da je ovaj trebalo što više kontrole i što više pameti uložiti u udruživanje hrvatskih poljoprivrednika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Češek. Izvolite.

dakle u sustav potpora ulagalo se u poljoprivredu 5 milijardi kuna ili koliko već. Ja osobno smatram da su ta sredstva možda nepravilno utrošena, ali to je već stvar nekakve diskusije i razgovora. Ono što je važno istaknuti koliko se uložilo duplo se više uprihodilo kroz trošarine, carine i PDV prilikom uvoza. I to je jedan od krucijalnih problema koji su doveli hrvatsku poljoprivredu na koljena. Dakle, da nismo dopustili toliki uvoz prije ulaska RH u EU, toliki uvoz bofl robe, svinjetine stare 15, 20 godina, nekakvih konzervi da ne pričam iz kojeg rata i iz kojih ratova, da se nije to dozvolilo, da su se novci sustavno ulagali u razvoj hrvatske poljoprivrede, a smanjili uvoz zasigurno bi danas krvna slika hrvatske poljoprivrede bila drugačija i kvalitetnija i bolja.

ne govorim to zbog toga i što smo iz istog kluba nego što je smrznuto voće i povrće o kojem ste vi govorili, kruška, jabuka, šljiva ima jedna pjesma, dakle budućnost zapravo poljoprivredne proizvodnje. O hladnjačama na području i teritoriju RH da ne govorimo, ali to je neki drugi predmet. Dakle, proizvođači voća u Hrvatskoj, evo i sad sam dobio jedan sms pita jedan iz Đakova voćar molim vas da se zauzmete za mlade voćare iz vašeg i i našeg kraja, a vezano uz Zakon o zakupu poljoprivrednog zemljišta jer svi govore o stočarima i ratarima, njima trebaju stotine hektara da bi bili rentabilni, a voćaru treba 4 do 5 hektara zemlje da bi normalno živio i zapošljavao čak dva ili tri čovjeka. Voćari, pored velikih firmi i stočara, ne mogu dobiti zemlju, oni ne mogu dobiti zemlju. Dakle, svaka od grana poljoprivrede ima svoje probleme i gleda to sa svog aspekta. Rekli ste duhan, pa duhan i crno tržište to je oduvijek išlo, počevši od Hercegovine pa do Podravine jel', to znamo kako je išlo. I ja sam ga nosio, da, svojevremeno kad je ćaća iz Hercegovine naručivao po 20 kg. Dakle, s pošte sam i ja nosio jer neće dijete zaustaviti sa paketom, a roditelja hoće. Ali, htio sam reći o o tome kako se prije to i o inspekcijama. Pa vi znate da su postojali tzv. referentni prinosi. Onda dodijele jednome iz jedne stranke nema ga ovdje tisuću hektara, a referentni prinos nikada nije bio bitan. Ali on dobije poticaj i dobije sve,

Zahvaljujem se. Kolega Grubišić ja nisam nosio duhan, bila su vjerojatno teža vremena, bremenitija. Da, govorili ste o finalizaciji proizvoda. Pa to bi nam svakako trebala biti jedna od smjernica upravo te Strategije razvoja hrvatske poljoprivrede ali svjedoci smo i ljudi koji imaju vrlo gorka iskustva ulagali su u podizanje višegodišnjih nasada, radi se konkretno o jednom proizvođaču koji mi se isto žalio podigao je 10, 15 hektara jabuka. I što mu se dogodilo prošle godine?

tvrtke javio da njegove jabuke nije prodao i još mu čak naplaćuje skladištenje hladnjaču. I sad ne da on nije dobio više ni 1,5 kunu nego je on za svojih 10 tona jabuka dužan 10 tisuća kuna platiti skladištenje. Kakvi su to problemi. I čak i ako sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu pravično raspodijelimo zemljište opet se postavlja pitanje što raditi sa proizvodima? Upravo zbog toga spominjem tu strategiju koja mora imati smjernice za plasman tih proizvoda. A spominjali ste između ostalog i referentne prinose. Ma razgovaram prije godinu, dvije, s jednim čovjekom poljoprivrednom kombinatu kod kupnje žitarice i kaže a vidiš onoga znam koliko ima hektara za potporu a nije predao ništa. Kaže on pređi ti baja preko vage po tome ćeš ti dobiti poticaj. Koliko ti predaš robe toliko ćeš ti dobiti poticaja. I to, ljudi o tome razmišljaju. Hvala. Tomislav Žagar replika. Izvolite. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Češek, evo vrlo kratko, dakle u pretpristupnim pregovorima smo ispregovarali dosta toga i potpisali nešto, to nas danas obvezuje a to govorim u kontekstu, spominjali ste potpore o iznimno osjetljivim sektorima, između ostalog i duhana. Naravno da se traži onda model na koji način se može pomoći poljoprivrednicima. Jer kažem te nas stvari obvezuju i u javnosti se pojavljuju često puta izjave koje nisu odgovorne kako ministarstvo i Vlada ne želi pomoći, a zapravo se u onim okvirima u kojima smo to ispregovarali ne može. A što se tiče inspekcija, vi ste postavili pitanje hoće li inspektor imati razumijevanja, ako gledamo to u kontekstu da su da su inspektori i poljoprivrednik da su to suprotstavljene strane koje ne rade u istom smjeru, onda to tako možemo postaviti pitanje. Međutim, ovdje je danas spominjao se često puta strojarski prsten, kako ćete vi uostalom bez pravilne inspekcije utvrditi da neko ima strojarski prsten ili on jednostavno radi u podzakupu? Takvi ljudi vam nikad neće napraviti ugovor o podzakupu jer je to protuzakonito, ali će uredno raditi jedan drugome obrađivati zemlju ili zapravo jedan će dobiti na natječaju zemlju, drugi će obrađivati a to je protuzakonito. To može jedino inspekcija i dobro je da je inspekcija objedinjena da takve stvari onda može utvrditi jer ti ljudi moraju imati na kraju krajeva i radne naloge i sve ono što naravno njima otežava onda malo postupak ali to je jedini način da radimo pošteno i čisto.

u biti napomenuti kako bi inspekcija trebala biti ta koja bi trebala biti možda i kao savjetodavno tijelo a upravo iz razloga ne treba tog poljoprivrednog proizvođača gledat kao neprijatelja državnog nego čovjeka koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, koji uplaćuje nešto u državni proračun. Pa onda smatram da bi ipak inspektorat i mogao imati malo razumijevanja prema tome. Pa znate i sami ako danas morate ne znam poorat 50 hektara, sutra će padati kiša i danas vam dođe inspektor, Bože moj ti njemu moraš šest sati razno raznih papira, pa može inspektor imati razumijevanja i to odgoditi za sutra, taj posao jer o ovome ovisi čovjekova egzistencija. Evo samo sam to htio reći. Hvala. U ime kluba Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata Ivica Mandić. Izvolite.

i vidim da nas nema ništa više nego i obično. Oni koji su pričali, koji su zagovarali i vodili veliki interes o poljoprivredi njih više nema, znači njih ne zanima što drugi klubovi misle o ovom važnom zakonu. Ono što bih na početku rekao, da je ovo sigurno važan zakon i da je ovaj zakon ne od velike važnosti za poljoprivrednu proizvodnju, ovo je zakon i od velike važnosti za RH. I zato I zato bi sigurno bilo dobro da ovakvi važni zakoni se donašaju s konsenzusom, da su interesi svih da poljoprivreda i poljoprivredni proizvođači bez obzira na njihovu formu da li su veliki, mali ili srednji žive bolje, žive kvalitetnije i da zakonska regulativa bude manje normirana i puno jasnija. Zato bi svakako bilo dobro da prije ovakvog važnog zakona napravimo stvarno stanje. U poljoprivredi RH od malih od malih gospodarstava, velikih, srednjih da vidimo koja je to struktura, starosna, stručna, koje su to proizvodnje koje se pojavljuju i da vidimo koji su to problemi. Ako bi takvu napravili analizu koja je potrebna onda bi došli do podataka koji su puno gori nego ovo što su i najveći pesimisti govorili o ovom zakonu. da imamo negdje preko 80% obiteljskih gospodarstava čiji prihodi u tijeku godine nisu veći od 50 tisuća kuna, oni su zapravo ispod 35 tisuća kuna, znači ispod nekih 5 tisuća eura. Ja vas pitam ovdje sve kolegice i kolege da li su to dovoljni novci da živi jedna obitelj dvočlana, tročlana, četveročlana u bilo kojem kraju RH? Nisu, to su stvarni pokazatelji stanja u poljoprivrednoj proizvodnji. Ako idemo dalje, ako želimo doći, ovo je sve uvod pred ovaj Zakon o poljoprivredi, ako gledamo strukturu proizvodnje najnerazvijenije zemlje imaju u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji u strukturi iznad 70% biljne proizvodnje, a to su vam Rumunjska 73%, Grčka 69%, Bugarska 65% i Hrvatska 62%. Pod tim pokazateljima gdje je bilja proizvodnja koja dominira, možete odmah izvući zaključak da je ta poljoprivreda ne razvijena i da je ona ne konkurentna. Ako gledamo podatke one druge koji govore gdje je uzgoj životinja u strukturi poljoprivredne proizvodnje tad vidimo na prvom mjestu Irska 70%, na drugom mjestu Danska 63%, na trećem mjestu je Finska 60%. Znači ovdje samo u dva elementa mi smo došli i u biti smo dijagnosticirali stanje u poljoprivrednoj proizvodnji. Od toga svega kod nas nema ničega. Znači sve ove politike koje smo vodili, od samostalne države, hrvatske uspostave same države Hrvatske dosada nisu dali rezultate jer nismo se vodili o tome da u poljoprivrednoj proizvodnji dođemo do veće dodane vrijednosti, do finalizacije proizvoda. Ono što bih također rekao da ove sve proizvodnje o kojima govorimo nisu strane ni našim stočarima, ni našim obiteljskim gospodarstvima ali očito nešto u sustavu nedostaje, materijala koji je za mesnu industriju do same prerade, u tom dijelu nešto nedostaje. Tu smatram da država sa svojim instrumentima mora biti od pomoći i mora voditi brigu o svojoj stabilnosti. Ako gledamo sada pitanje proizvodnje u povrćarstvu a to je jedna proizvodnja u kojoj je dohodak puno veći nego u nekakvoj osnovnoj biljnoj proizvodnji. Italija recimo proizvodi 5 milijuna tona rajčica, Republika Hrvatska 21 tisuću tona. Poljska proizvodi mrkve 735 tisuća tona, Republika Hrvatska 4 tisuće tona. Nizozemska proizvodi milijun i 300 tisuća tona luka, Republika Hrvatska 17 tisuća tona. Poljska jabuke 3 milijuna tona a Republika Hrvatska 107 tisuća tona. Recimo to su sve podaci koji nam mogu govoriti da u ovim zemljama gdje imamo tako visoke proizvodnje sigurno ti proizvođači tih proizvoda nisu na gubitku, vjerojatno imaju akumulaciju. Ono što je najveći problem u Republici Hrvatskoj, mi smatrao da na malim obiteljskim gospodarstvima sa učestalim proizvodnjama to je pšenica, kukuruz da možemo osigurati život. Nažalost sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, sa potpisivanjem ugovora o provođenju zajedničke poljoprivredne politike na takvim osnovama mi više ne možemo doživljavati proizvodnju na selu. i onaj broj obiteljskih gospodarstava koji imamo u Republici Hrvatskoj prema EUROSTAT-u ima ih 230 tisuća, prema evidencijama 180 a prema onima koji dobivaju poticaje preko agencije za plaćanje ima ih svega negdje oko 90 tisuća. od tih 90 tisuća smatramo da u vremenu koje je pred nama zbog konkurencije, zbog svih ostalih čimbenika koji uvjetuju na opstojanje i na postojanje poljoprivrednih proizvodnji i proizvoda će sigurno utjecati da će to biti broj sve manji. Što se tiče prijedloga ovoga zakona, ja mogu reći da ovaj zakon u visokoj mjeri je usuglašen sa zainteresiranom javnošću, da ovaj zakon je 3 mjeseca u proceduri pregovaranja, dogovaranja, okrugli stolovi od Slavonije, Istre, Dalmacije, odbor mogu također reći da je radio jako dobro, da je imao i, Odbor za poljoprivredu, da je imao i tematsku sjednicu, da su bili svi zainteresirani. I da u biti svi smo htjeli da ovaj Zakon o poljoprivredi bude takav kakav je. I u biti mislim da ovaj zakon je otprilike artikulirao što u ovom trenutku odgovara svima koji su u poljoprivrednoj proizvodnji. Ono što je bitno da zajednička poljoprivredna politika je jedna od rijetkih politika koja se primjenjuje u svim članicama, znači u svih 28 članicama Poljoprivredno zakonodavstvo je normativno najšire područje i najsloženije područje. Mi smo do ovog zakona koji je sada u prijedlogu, konačnom prijedlogu imali preko preko 10 zakona i sada da ne govorim još o svim mogućim onim poslovnicima što smatram da svakako nije bilo dobro i da je dobro radi jasnoće i samih obiteljskim gospodarstvima i svim onima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom da ovakav zakon koji je normativno u jednom zakonu mislim da je svakako bolje. Prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju Hrvatska je bila obavezna svoje zakonodavstvo uskladiti sa europskim zakonodavstvom. Ono što smo mi napravili u pregovorima, poglavljima 11., 12., 13. to je u biti i u određenoj mjeri i limitiralo mogućnosti ovog Zakona o poljoprivredi. Jer bez obzira na nekakve želje zajednička poljoprivredna politika je krovna politika u Europskoj uniji i naše zakonodavstvo mora biti sigurno usklađeno sa tom zajedničkom poljoprivrednom politikom. Sa donošenjem ovog zakona stvaraju se pravni okviri za povlačenjem 800 milijuna eura godišnjem iz dva europska fonda, fonda, fondovi iz poljoprivredne politike. Jedan je fond europski poljoprivredni Fond za jamstva i drugi je Fond za ruralni razvoj. Ovdje kada govorimo o sredstvima iz najveća količina novca u Europskoj uniji troše se baš za poljoprivredne politike i za mjere u poljoprivredi. Tako da negdje oko 40% europskog proračuna se troši za poljoprivredu s time da je to smanjeno za 4% ali u sumi novaca je ostala suma novaca ista jer je europski proračun nešto veći. to su ogromna sredstva i tu je zainteresiranost od Ministarstva poljoprivrede, inspekcija, agencija za plaćanje, svih mogućih u Republici Hrvatskoj a posebice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom da se povuče što veći broj sredstava. Ovaj zakon obuhvaća široku lapezu djelovanja. Procedura zakona i njegovo donošenje bila je jako dobra. Ono što je također bitno da je u ovom zakonu se dotiče i direktnim plaćanja u poljoprivredi, znači izravna plaćanja. Tu je Republika Hrvatska ispregovarala 50:46 iako su druge europske zemlje pogotovo ove stare članice da su izravna plaćanja i do 90% a u prosjeku u izravnih plaćanja se plaća obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Ali to je ispregovarano. Da bi ministarstvo ovo ublažilo ono je izvršilo povećanje direktnih plaćanja za 13%, to je za nekih 50 milijuna kuna tako da je ukupna sad plaćanja za izravna plaćanja u poljoprivredi za 2014. godinu 423 milijuna. Ono što smo i u prvom čitanju gotovo svi klubovi naglašavali, da je poljoprivreda sigurno strateška proizvodnja i da je Republici Hrvatskoj od njezinog interesa da ima samodostatnost gotovo svih proizvoda za one za koje nemamo uvjete. Izuzev nekog tropskog voća imamo uvjete za sve, znači Bogom smo dana država po pitanju svojih i klimatskih i uvjeta za agroproizvodnju. Ono sam već rekao da u tranziciji mi nismo iskoristili kao država da pripremimo OPG-e za ulazak u i najveći broj poljoprivrednih gospodarstava u Republici Hrvatskoj je nekonkurentan, nepoduzetan i ne odgovara uvjetima europskog tržišta. Ako pitate što HNS zagovara, mi podržavamo svu zakonsku regulativu u poljoprivredi koja će vrednovati na OPG-ima poduzetnost, konkurentnost, kvalitetu i to bez obzira da li su to mala, srednja ili velika. ili velika. U HNS-u smatramo da su mala i srednja gospodarstva budućnost po pitanju zaštite okoliša, naseljenosti i demografije. Po pitanju zaštite okoliša sigurno su mala i srednja gospodarstva ta koja okoliš lakše konzumira i da manje zagađuje. Jer uzmite u jednom ekoprostoru 2000 muznih krava ili uzmete 10 farmi sa po 200 krava. Taj puta ćete vidjet da ova farma sa 2000 muznih grla značajno opterećuje ekoprostor i da to ekoprostor ne može konzumirat u nekakvom vremenu. Znači mi u ovom trenutku sigurno podržavamo mala i srednja gospodarstva, ali tko je morao imati i poduzetnost i kvalitetu i konkurentnost i onaj dio raznovrsnost proizvodnje. Mi na proizvodnjama koje smo imali do sada ne možemo gradit budućnost poljoprivrednog sektora. Ono što je također dobro, da je ovdje u ciljevima politike sigurno dobro locirano što je to, ali to treba primijeniti sa pravim mjerama. I svakako bi se dotakao ovog članka 43. koji govori o mladima. Mi smatramo da su mladi obrazovani ljudi itekako potrebni u poljoprivrednoj proizvodnji i ono što smatram da nije u redu u članku 43. da poljoprivredno gospodarstvo koje unutar 5 godina prije podnošenja ovog zahtjeva za program izravnih mjera. Ako imate agronoma koji je završio fakultet sa 24 godine, od u 29 godini još uvijek je mlad, ali ostvario je 5 godina, on ne može. mlada obiteljska gospodarstva da izigravaju zakon, da prepisuje na svoju suprugu ili na nekog od članova obitelji. Mislim da to nije dobro. **Batinić, Milorad (HNS)** Bit će, evo imamo tri replike, bit će prilike. Hvala. Prelazimo na replike. Đurđica Sumrak, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mandić, lijepo ste počeli sa stvarnim stanjem u poljoprivredi. Da, trebalo bi zaista napraviti realno stvarno stanje, ali realno ga objasniti što se dešavalo, kako i zbog čega i kako smo ispregovarali i kako su to bili najteži pregovori, kako smo dobili od drugih članica Europske unije pregovaračke stavove i sve ono što smo ispregovarali za budućnost ulaska u Europsku uniju. A onda ste nabrojili Irsku, Dansku i Finsku, a zaboravili ste reći da su to zemlje koje imaju, njihovi poljoprivrednici nemaju 5,6 hektara prosječno poljoprivrednog zemljišta nego imaju preko 20, 30, 40, 50, 100, 150 i 200 tisuća hektara zemljišta. Evo vidite, to je ono kad mi govorimo Zakon o poljoprivrednom zemljištu. A onda ste malo zaboravili reći i govorili ste o potporama. Nekako se uvijek u negativnom kontekstu o tome govori. Da nije bilo potpora u ovom periodu pretpristupanja i pregovora ne bi se digla poljoprivreda u Hrvatskoj, nikako. OPG-i, to većina nas jako dobro zna, bila su kombinirana. To znači da se radilo u nekom poduzeću, a usput se bavilo i nekom poljoprivredom i tom se poljoprivredom bavilo više-manje za plac ili za svoje osobne potrebe. U tome je jedan dio problema.

Mi u klubu HDZ-a točno znamo što ćemo naći, pripremili smo se za sve nove zakone i znamo kad se preuzme vlast na koji način se može raditi dalje. Hvala lijepo. Kolegice, sigurno da je za Republiku Hrvatsku bilo značajno završetak pregovora s Europskom unijom i da su ti pregovori bili dosta složeni, teški, s obzirom na to sve. Ali morate priznat da je bilo grešaka kod pregovora i po pitanju broja muznih krava, broja hektara itd., što smatram što smatram da nama kao Hrvatskom saboru, kao nacionalnom predstavničkom tijelu je cilj imati funkcionalnu poljoprivrednu proizvodnju. To što će nama EU dati okvire zajedničke poljoprivredne politike i u biti nama EU daje određene smjernice i određene direktive na koji način se pojavljivati i po pitanju određenih potpora da nema dvostrukih potpora i svega ostalog. Ono što je do sada bilo u poljoprivredi ja neću reći da je to bilo loše, ali to su bile mjere koje su bile socijala. Na žalost pa i nakon toga da je RH izašla iz rata sigurno trebalo biti i socijale. Mi i danas imamo u RH izvrsnih obiteljskih gospodarstava, izvrsne proizvodnje i po litara mlijeka po muznoj kravi, po određenoj raznovrsnosti. Ti su ljudi konkurentni za Europu, ali na žalost od ovog broja koje dobivaju potpore 90000 njih veliki broj nije konkurentan. ja ne želim da se tim ljudima ne pomogne, ali to su potpuno druge mjere koje ne mogu biti dijelovi mjera za konkurentnu, kvalitetnu i poduzetnu poljoprivrednu proizvodnju. To su potpuno druge mjere. I mi se tu slažemo i na takav način možemo jedino doprinijeti da konstatiramo stvarno stanje i mjere koje možemo. Ti ljudi ne trebaju nestati, ali oni ne mogu sa svojim proizvodnjama zadovoljiti potrebe jedne dohodovne proizvodnje u poljoprivredi. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega Mandić. Boro Grubišić, replika. Izvolite. Kolega Mandić govorili ste o tzv. common agricultural policy, zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU koja vrijedi do 2020. godine. Dakle, od 2014. do 2020. Međutim, mi smo zaboravili da prilagodba hrvatske poljoprivrede i općenito Hrvatske na europske uvjete malo kasni, a i da je ne samo to nego je hrvatska poljoprivreda i situacija u Hrvatskoj i specifična, da nisu uvjeti u EU i u Hrvatskoj. I s obzirom na to, na tu činjenicu mislim da je potrebno biti oprezniji i pažljiviji kod kažem i u primjeni ovih direktiva i svega ostaloga što je odrednica zajedničke poljoprivredne politike EU. Točno je kako ste sami rekli, raspolagao je sa 40% zajedničkih sredstava EU. Kamo sreće da je to i u Hrvatskoj tako, ali na žalost nije. I s obzirom da je situacija takva kakva je trebamo zaista biti oprezni prema svim sastavnicama poljoprivrede, dakle u RH pa i onda prema kako je, evo ovdje imamo primjer imamo primjer da na primjer prema stočarima imamo drugačiji odnos kada postavljamo ove tablice bodovanja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. Ali treba biti oprezan kod tih tablica i sa ostalima da ne bismo dobili kako ono kažu, bolje je da umru običaji nego selo. Ali čini mi se da će umrijeti selo, a možda običaji i ostanu, ali to je premalo za Hrvatsku. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor kolega Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepa uvaženi kolega Grubišić. Pa sigurno u svojoj sam se raspravi i dotaknuo i načina proizvodnje i vrsta proizvodnje. Ono što smatram kao agronom da sigurno u poljoprivrednoj proizvodnji na najnižoj razini, na horizontalnoj razini nedostaje organizacijsko udruživanje, znači jačanje. Tu na žalost naša obiteljska gospodarstva imaju jedna ružna sjećanja iz prošlih vremena i rekli su nećeš me utjerat u zadrugu nemoj to nikako. Ali na žalost konkurentnost i ovakav način organiziranja, zato upotrebljavam riječ organiziranje ne zadrugarstvo sigurno treba biti. Na organiziranom horizontalno udruživanje mora se sigurno vezati vertikalno, a to je vertikalno znači pitanje otkupa, pitanje prerade i pitanje finalizacije proizvoda. To je bitno, ali to mora biti rečeno u strategiji. To nešto se govori u ciljevima gdje se to vidi, ali sigurno bi bilo dobro da imamo i strategiju. Ono da ovdje dijelimo proizvodnje svatko od proizvođača se nalazi u jednoj proizvodnji, ali on onda i snaša odgovornost da li mu je ta proizvodnja akumulativna ili mu ta proizvodnja nije akumulativna. bavit se jednom proizvodnjom i na kraju kad nemam financijski rezultat to je kriva ili država ili je kriva ne znam otkupljivač. Na žalost to je poduzetništvo u poljoprivredi. Ali na takav način mi ljude moramo odgajati i dobro da se generacije koje dolaze odgajaju na takav način da razmišljaju da su oni u biti sami sebi određuju put i na kakav način će živjeti. **Češek, Igor (HDSSB)** Zahvaljujem. Kolega Mandiću ja cijenim vašu raspravu gdje ste iskazali i zabrinutost za razvoj malih gospodarstava vaše zalaganje za razvoj tih i malih gospodarstava i mladih. Tu ste se osvrnuli na članak 43. gdje mladi poljoprivrednici dobivaju nešto veći iznos potpora. No, mi moramo bit svjesni da je u RH došlo došlo do jedne demografske katastrofe posebice u Slavoniji i Baranji je po najnovijim podacima omjer umirovljenika i radnika 1:0,96. Dakle, imamo više umirovljenika nego radnika. I tu se postavlja pitanje kako pomoći da mladi ljudi ostanu na selu. Ono što me u zadnjih nekoliko dana provlači mi se nekakva misao kroz glavu, a to je pitanje mladog obrazovanog čovjeka sa završenim Agronomskim fakultetom iz primjerice ne znam evo satnice đakovačke. Gledajući ono vrednovanje bodova gospodarskog plana kako će taj mladi čovjek koji ima volju proizvoditi nekako visoko dohodovnu kulturu, kako će on doći do prvih dva, tri hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Jer zemljište u privatnom vlasništvu koje je na prodaju košta određeni iznos 7, 8000 eura. Ipak je daleko povoljnije poljoprivredno državno zemljište. E sad, nevezano za ovaj zakon ali se postavlja pitanje i dajem poštovana zamjenice i vama na razmišljanje kako upravo tim mladim ljudima, a znam ih nekolicinu koji su izrazili volju da bi došli do tog državnog poljoprivrednog zemljišta i pokrenuli proizvodnju svoju vlastitu i ostali i ostali na svojim i djedovinama i u svojim kućama. Evo, smatram da je to isto jedan od gorućih problema koje svakako treba rješavati, u što se iskreno nadam da ćemo u drugom čitanju Zakona o poljoprivrednom zemljištu i vidjeti da se vrednuju i ti ljudi koji praktički nemaju ni grumen zemlje, a željeli bi nešto napraviti i ostati.

ja se s njima slažem i ako sjećate se moja rasprava po pitanju raspolaganja s državnim poljoprivrednim zemljištem išla je baš u tom smjeru da mora biti cilj RH zadržati mlade na selu. Znači, imati posebne pogodnosti, čak sam ja tamo izašao i sa nekakvim bodovima koje će sigurno u veliki prioritet dovesti mlade. Ono gdje ste postavili u svojoj replici pitanje kako zadržati mlade. na jedan lijep način, jedinice lokalne samouprave, jedan prije svega napraviti uvjete da su ti uvjeti isti kao u gradu. Da u svakom naselju, selu imate dječji vrtić. Ti dječji vrtići mogu se praviti sa mjerama 7.1., 7.2. gdje EU financira sa ne znam do 90%. Znači, ljudima da bi ostali i vezali se za poljoprivrednu proizvodnju, vidjeli smo u gospodarstvima, stvoriti uvjete da on ima život sličan kao u gradu, da ima takav standard, da ima kanalizaciju, da ima vodovod, struja, plin, Internet itd. To su sve mjere koje mogu ići i koje će Europa platiti. Znači, jedinice lokalne samouprave trebaju imati određenu inventivnost i tražiti prave odgovore kako ljude ostaviti u svojoj sredini. Normalno, po pitanju demografije to ne može se riješiti sa jednim zakonom, to se ne može riješiti sa jednom raspravom, mislim da je to rasprava pitanje demografije u RH da bi to svakako trebalo uključiti Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Znači da najbolji eksperti, stručnjaci iz financija, poljoprivrede, socijale i da se u biti snimi stanje koje je na selima jer situacija nije dobra. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena zamjenice ministra, kolegice i kolege. Evo za početak da odmah kažem da će klub SDP-a podržati ovaj zakonski prijedlog. Prije nego što navedem neke najvažnije elemente koje smatram iz ovog zakonskog rješenja moram reći pohvala javnoj raspravi koja je doista trajala, ministar je dva puta produžio, sva je zainteresirana javnost mogla izreći svoje stavove i mišljenja, koja su na kraju neka od njih i prihvaćena u ovom zakonskom rješenju. Već smo rekli da je ovo vrlo opsežan zakon koji objedinjuje 10-ak drugih zakona. On je opsežan ne samo sadržajno već i u odnosu na sektore i regionalne posebitosti RH. Na ovaj način se sa stajališta poljoprivrednih proizvođača dobilo dobro rješenje jer će omogućiti lakše ispunjavanje zakonskih obveza i korištenja zakonskih prava. Da citiram zamjenicu ministra u uvodnom izlaganju kad je rekla da je ovaj zakon zapravo uspostava pravnog okvira za povlačenje oko 800 milijuna eura godišnje iz dva europska fonda. Ono što valja naglasiti u ovom zakonskom rješenju je izuzimanje od ovrhe i prijeboja do 50 tisuća kuna svih OPG-a koji su u teškoćama, dakle to će 80% obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava će biti obuhvaćeni ovom mjerom što je iznimno dobro. Objedinjavanje inspekcija na području poljoprivrede u jednu inspekciju, Poljoprivrednu inspekciju, će omogućiti njen efikasniji rad. Osnovna namjera donošenja ovoga zakona je prilagodba novonastalim promjenama temeljenim na završnoj reformi zajedničke poljoprivredne politike za programsko financijsko razdoblje 2014-2020. godine. Zakon osigurava provedbu uredbi kojima su utvrđene mjere ruralnog razvoja za sve države članice u tom novom programskom razdoblju. Zakonom se utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede kao upravljačko tijelo za upravljanje programom ruralnog razvoja, a Agencija za plaćanje u poljoprivredi kao provedbeno tijelo za provedbu mjera. Propisuje se i mogućnost dodatnog nacionalnog financiranja ruralnog razvoja kroz mjere koje nisu obuhvaćene programom iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. U klubu SDP-a smatramo važnim donošenje okvira o načinu provedbe reforme izravnih plaćanja koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici 23. srpnja 2014. godine. Zakon određuje izravnu potporu koja se sastoji od programa izravnih plaćanja i plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima. Osim toga zakonom se omogućuje nastavak potpore iznimno osjetljivih sektora koji se ne potiču u EU, npr. mliječne krave, krmače, maslinovo ulje, duhan u smislu dodjele plaćanja isključivo iz državnog proračuna u prijelaznom razdoblju od 3 godine. Nadalje, obuhvaćene su mjere tržišnih intervencija te pravila koja se odnose na stavljanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržište i utvrđeno je obavljanje službene kontrole te pravila za organizacije proizvođača, udruženje organizacija proizvođača i sektorske organizacije. Europska komisija nadgleda sve sustave državnih potpora u državama članicama i odlučuje da li je plan državnih potpora sukladan s unutarnjim tržištem. Zakonom se utvrđuje nadležnost ministarstva za sustav državnih potpora te definiraju davatelji i korisnici. Ono što je veoma važno da su postojeće odredbe vezane uz mogućnost prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda bile dosad nedostatne jer nisu bile dovoljno jasno definirane. Dakle, ovim se zakonom one jasnije propisuju. U klubu SDP-a nadalje smatramo važnim što se u odredbama ovoga zakona po prvi put u RH daje osnova za uspostavu sustava doniranja hrane i hrane za životinje s ciljem sprečavanja i uništavanja velikih količina hrane. Važno je naglasiti kao iznimno dobro rješenje posebno sa stajališta proizvođača preuzimanje postojećih odredbi vezanih uz ekološku i integriranu proizvodnju kako bi se objedinili i ti sustavi kvalitete u jedan zakonodavni okvir. Određuje se savjetodavna služba kao nadzorno tijelo za provođenje stručnog nadzora nad integriranom proizvodnjom i uređuje donošenje tehnoloških uputa koje predstavljaju detaljan opis agrotehničkih postupaka za pojedina područja integrirane proizvodnje. Pristupanjem RH EU ekološki proizvodi moraju biti označeni znakom ekološkog proizvoda EU. Međutim, dozvoljena je uporaba i nacionalnog znaka te se uređuje uporaba nacionalnog znaka ekološkog proizvoda. Nadalje, zakonom se uređuju sustavi kvalitete odnosno registracije i zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla i oznakom zajamčenog tradicionalnog specijaliteta. I propisuje se postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda a to je zadaća nadležnog tijela. Ovakvim zakonskim rješenjem se na jednom mjestu daje pregled javnih službi na području poljoprivrede, njihove obveze, oblici djelovanja, financiranje, način određivanja cijena usluga te donošenje programa rada, te osnivanje strukovnih komora na području poljoprivrede i prehrambene industrije. Ovdje se posebno valjda naglasiti Agronomsku komoru čije će osnivanje čim prije bude se ostvarilo omogućiti poljoprivrednicima bolji servis. Vi znate da savjetodavne agencije ili agencija za savjetovanje može, savjetodavna služba zapravo, može poljoprivrednicima pomoći na taj način da im daju savjete ali iza tih savjeta nigdje pravno ne stoji. Onog trenutka kad budu agronomi svoji potpisom i pečatom jamčili za projekte koje nude poljoprivrednicima, mislim da će situacija biti puno bolja. I na kraju valja spomenuti i preuzimanje odredbi iz postojećeg zakona vezanih uz istraživački rad i objedinjavanje odredbi vezanih uz vođenje različitih baza podataka kao i odredbe zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište vezane uz vođenje evidencije o proizvodnji i prometu brašna. da zaključim, klub SDP-a podržava donošenje ovog zakonskog rješenja. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, u svojem izlaganju, zašto sam digla repliku, vi u stvarnosti niste pozitivno argumentirano ništa rekli, ali ste okvirno rekli ono što i mi govorimo ovo je reko bi se skup jednih okvira za nešto za što treba još jako puno pravilnika. Ako ste dobro iščitavali i dobro razumjeli znači da bi se počelo ovo provoditi što piše u ovom zakonu potrebno je donesti jednu veću količini pravilnika koji će odrediti što i kako. Zbog toga je nas u HDZ-u strah i brinemo se da se naprosto pa više čak i nema vremena ova Vlada to rješavati, više stanje u poljoprivredi, jer tri godine evo nažalost nisu se pomaknuli u nekom pozitivnom, korak jedan napravili da kažemo evo ovo je baš dobro i ovo će biti na dobrobit. Ima niz zakona koje treba još donijeti da bi ovaj Zakon o poljoprivredi profunkcionirao i to je istina. Da li su oni u pripremi, kada će oni biti gotovi, ja sam maloprije rekla mi u HDZ-u imamo sve pripremljeno i znamo točno šta, od slatkovodnog ribarstva, Zakona o šumama, imamo i izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljišta, izmjene Zakona o poljoprivredi, imamo pripremljeno sve a to vam govorim samo zato da kad se čovjek priprema za vlast onda treba znati u što ide, treba poznavati problematiku poljoprivrede. Ono što sam ja govorila i prije, nisam zločesta i nije jednostavno, to je kompleksno ministarstvo

ponovno naglašavam provedena je javna rasprava, prošli smo prvo čitanje, puno stvari je ovdje i uvršteno u konačno rješenje. Kad govorite o tome da spominjete tri godine i to da ste imali, da vi zapravo u HDZ-u imate rješenja, ali što je bilo s onim vremenom prije? Gledajte mi imamo, evo samo navest ću jedan primjer, 19 ribnjaka, govorite o ribarstvu, slatkovodnom ribarstvu 19 ribnjaka od toga samo dva legalno imaju ugovore. Što je sa ostalim? …/Upadica se u poljoprivredi postoje ozbiljni problemi, ministarstvo nije ni jednog trenutka bježalo, suočilo se s tim problemima, donose mnoga rješenja, evo Zakon o komasaciji koja nije provođena dvadeset i nešto godina. Dakle, ta rješenja idu u smjeru pomaganja poljoprivrednicima da prevladavaju ove teškoće u koje su došli. Zakon kao zakon je podloga i on naravno da mora imati podzakonske akte i ne može takav zakon definirat sve one sitnice, to i vi priznate jel? Dakle ja sam i govorio u svom obrazloženju u ime kluba o pozitivnim stranama ovoga zakona i vi ih priznate. Dakle, vidimo oko toga nemamo mi zapravo puno prijepora a sada oko toga govoriti tko je kriv, uvijek se možemo vraćati na to što je proteklih godina propušteno napraviti ili što je krivo napravljeno. Ali ministarstvo nije bježalo od tih problema i ovaj zakon pokazuje da se s tim problemima suočavamo jednako kao što je i Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji će doći uskoro na raspravu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravu. Marija Ilić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, i zamjenice ministra. Naravno da samo svjesni da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. No, jesmo li ovim zakonom za koji držim da nije radikalno mijenjan u odnosu na važeći osim onih nomotehničke naravi, obuhvatili baš sve čimbenike poboljšanja poljoprivrednog sektora u Hrvatskoj. Ono što ja smatram je da se trebalo pojačati ili apostrofirati više na potporama za ekološku poljoprivrednu proizvodnju i područja sa težim uvjetima gospodarenja što mislim da ovim prijedlogom zakona nije možda dovoljno učinjeno ili razrađeno. Činjenica je da Hrvatska do sada nije iskoristila svoj ogromni potencijal za razvoj ekološke proizvodnje nažalost ni odredbe ovog prijedloga zakona ne jamče ili ih ja nisam dovoljno uočila i spoznala da će na tom području doći do većih pomaka. Ne treba ponavljati da je razvoj poljoprivredne proizvodnje osobito ekološke od presudne važnosti za revitalizaciju ruralnog područja. ruralnog područja. Naravno Hrvatska je izvršila određeni iskorak u smislu proizvodnje takve hrane. Međutim, mislim nedovoljno u odnosu na način na koji su to učinile zemlje članice, ostale zemlje članice Europske unije. Prema podacima EUROSTAT-a za prošlu godinu Hrvatska je među članicama EU-a s jednom od najnižih rekla bih ostvarenja vrijednosti poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja zdrave hrane u Hrvatskoj bi trebala po mom shvaćanju a i kluba HSU-a biti imperativ kojeg nam posebno nalaže turizam koji daleko bolje rekla bih prepoznaje kvalitetu naše hrane nego mi sami. Kada shvatimo da je proizvodnja zdrave hrane nezaobilazan čimbenik u suvremenoj turističkoj ponudi i dodamo tome činjenicu koliko Hrvatska očekuje od turizma onda bi se svi zajedno trebali zapitati, zamisliti i učiniti sve da se što prije maknemo sa tog neslavnog zečelja na kojem se nalazimo. Svjetsko tržište godišnje konzumira hrane označene ekološkim certifikatima u vrijednosti od 60 milijardi eura a gotovo polovicu od te količine potroše stanovnici Europske mi to ne prepoznajemo. Prema pokazateljima Slavonija, posebno Slavonija ispunjava sve uvjete za proizvodnju organske hrane pa ne razumijem zašto se upravo u Slavoniju rekla bih manje ulaže. Mislim da Slavoniju treba proglasiti jednom zaštićenom zonom za organsku proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju jer ona već sada ima i ispunjava uvjete propisane i našim zakonom a i zakonom EU-a. I sada malo da budem ovako zločesta pa da kažem da se nadam da će a i svaki naredni ministar biti naklonjen Slavoniji s obzirom na veće ingerencije evo i u ovom zakonu pa da neće zaobići Slavoniju. Ono što sam još htjela upozoriti ili bolje rečeno pitati, nedostaje u zakonu i nisam primijetila Uredba o reproduktivnom materijalu. Dakle iako se spominje u članku 76. stavak 2. o posebnim dopusnicama koje ministarstvo dodjeljuje za korištenje reproduktivnog materijala koje nije dobiveno ekološkom proizvodnjom, nije jasno znači li to da proizvođači mogu koristiti vlastito sjeme koje je po de defaultu ekološko ili da moraju kupovati sjeme od proizvođača koji se bave specificiranom proizvodnjom eko Smatram dakle da bi u ovom članku zakona svakako trebalo stajati da proizvođač ima pravo koristiti vlastiti reprodukcijski materija dobiven eko proizvodnjom. Moram priznati da ne znam postoji li posebno poglavlje o poticajima koje obuhvaća i ekološku proizvodnju. Konačno nejasna je uloga ili nedovoljno definirana da kažem utjecaja povjerenstva za ekološku proizvodnju što osnivanje ovog tijela može činiti i suvišnim. I nadalje jedan podatak prema izvješću Agencije za plaćanje veliki postotak ima ubilježenih onih koji više se ne bave ekološkom proizvodnjom već 5 ili ili 10 godina, dakle potpuno neažuran potpis. Pa evo da možda intervenirate u vezi toga jer je važno znati i pokušati ispraviti jer ovako sa krivim podacima nam je dosta nemoguće razaznati neke stvari stvari i sumnjati u kvalitetu istraživanja a i nemoguće je kvalitetniju izraditi vjerojatno i kvalitetniju strategiju i zakone. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice, jako mi je drago, a opet mi je žao što tek na kraju govorimo o ovako važnom segmentu proizvodnje a to je ekološka proizvodnja. Zaista u cijelom dijelu ove rasprave do sada se još nitko nije dotaknuo toga a to je važna proizvodnja u Republici Hrvatskoj, trebala bi biti ne važna nego najvažnija. A i obvezali smo se da ćemo pristupom, do do pristupa u Europsku uniju a nakon toga povećati broj hektara ekološke proizvodnje, međutim i poljoprivredni proizvođači u ekološkoj proizvodnji imaju problema sa sa kupnjom zemljišta. Jednako tako ne mogu, to su obično male parcele, nisu velike kao što je ekološka proizvodnja i ne treba biti na 300, 400 hektara jer je nemoguća takva. Ono što je jako važno i dobro ste primijetili, Europska unija zaista potiče i podržava poticanje malih poljoprivrednih gospodarstava. U to zaista ulazi i vid ekološke proizvodnje, a koja je u stvarnosti i dobro ste rekli i u funkciji zaštite okoliša. Ono što Hrvatska treba iskoristiti, a što je Bogom danom, to je još uvijek nezagađen čisti zrak, čiste vode koje imamo i za sada ih ja se nadam da ćemo ih odsada čuvati i da ćemo ih znati koristiti. Na koji način nezagađena zemlja, zaista nezagađena i evo nekakva ispitivanja govore da do 2030. godine će biti Hrvatska jedna od zemalja koja ima najčišći, znači najzdraviji zrak za život. Pa to sve treba uzeti u obzir i zbog toga ja i govorim isto, treba naprosto vidjeti problem, konkretno početi ga rješavati jer svaki dan za nas je već kašnjenje, a i za te proizvođače isto. Hvala lijepo. Pa poštovana zastupnice, drago mi je što se slažete sa mnom. Zapravo trebali bi svi uvidjeti da je budućnost ove naše zemlje sigurno, jedna od naravno budućnost u proizvodnji ekološke poljoprivrede, odnosno proizvodnji ekološke hrane. Ja vjerujem da su i ostali zastupnici istomišljenici, samo naravno da je svatko uzeo uzeo onaj dio iz ovog našeg zakona koji mu je dostupan, koji poznaje. S obzirom da ja sam iz Slavonije meni je itekako jasno da je Slavonija, gotovo cijeli region Slavonije je sposoban već u ovom momentu da se bavi ekološkom proizvodnjom hrane i zato sam apelirala i na ministarstvo da se svi naši raspoloživi potencijali od onih ljudskih, stručnih pa i financijskih usmjere u to ne bi li napravili jedan iskorak u rješavanju i ovih naših teških vremena. Igor (HDSSB)** Zahvaljujem. Evo kolegice Ilić, zahvaljujem se vama što ste i spomenuli ekološku poljoprivredu. Dakle činjenica je da integrirana poljoprivreda kao i ekološka postiže daleko bolje rezultate i takvi proizvodi postižu daleko bolju cijenu na tržištu. Ali ono što je važno napomenut, da oni ljudi koji se bave ekološkom i integriranom poljoprivredom mogu zaposliti daleko veći broj ljudi jer je potrebno više radne snage od klasične, konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. I svakako da Slavonija može tu prednjačit u Republici Hrvatskoj jer znate i sami da zemljište koje je bilo pod minama, neobrađeno poljoprivredno zemljište ima prednosti za uzgoj ekoloških proizvoda upravo iz razloga što nije kontaminirano pesticidima i tu su idealni uvjeti za proizvodnju ekoloških proizvoda. A isto tako govorili ste o povezanosti ako se ne varam poljoprivrednih proizvođača sa onima koji će konzumirat taj proizvod i smatram da je na neki način potrebno povezati naše hotelijere sa poljoprivrednim proizvođačima kako bi upravo naši domaći poljoprivrednici plasirali svoje proizvode prema lancima hotela. Imamo primjere stvarno pozitivne prakse, u Svetom Martinu bili smo ispred Odbora za turizam gdje oni u svojim toplicama praktički koriste za prehranu svojih gostiju koriste proizvode koji su proizveli njihovi susjedi. Dakle koriste proizvode koji se proizvode na parcelama pokraj pokraj toplicama. Ja bih najsretniji bio kad odem u Dalmaciju na ljetovanje u Istru da jedem dalmatinski pršut ili istarski nego talijanski. Dakle treba svakako o tome razmisliti i netko se treba založit, a nadam se da i Strategija razvoja hrvatske poljoprivrede može dat svoj obol i doprinos upravo rješavanju takvih problema. Marija Ilić, odgovor na repliku. **Ilić, Marija (HSU)** Hvala lijepo. Pa poštovani kolega, naravno ja moram reći i to stalno tvrdim da je poljoprivreda i turizam su budućnost Hrvatske i mi to moramo jednom shvatiti. To su grane rekla bih od nacionalnog interesa, dakle one strateške i trebamo se usmjeriti svi ka poljoprivredi i turizmu. Naravno, ne zapostavljajući ni ostalo u našem društvu. No kad sam rekla da Hrvatska ispunjava već sada uvjete onda sam sigurno mislila i na onaj dio što u Slavoniji zemlja nije zapuštena, nije rađena, dakle ona već sad ispunjava one tri godine koje su potrebne da se dekontaminira zemljište. Dakle ispunjava već sada uvjete i samo sredstva treba usmjeriti prema Slavoniji. **Zgrebec, Dragica Završno u ime predlagateljice zamjenica ministra poljoprivrede gospođa Snježana Španjol. Poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Evo danas, jutros i poslijepodne smo puno puta čuli riječ istina, otvorenost i iskrenost. Mislim da to poljoprivredni proizvođači zaslužuju i da im ne trebamo prodavati bajke i priče i uvjeravati ih da je sve savršeno i sve prekrasno nego zajedničkim snagama analizirati što je najveći problem u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske, od naših lijepih otoka, zaleđa, Zadra, Šibenika, Zagore, Like, Gorskog kotara, Istre pa do Slavonije. Dakle što se nama svima u poljoprivredi dogodilo? Dogodilo se to da su za sva poljoprivredna gospodarstva, bila ona mala ili velika ili srednja, propisani jednaki standardi. Dakle nisu tražena izuzeća, nisu traženi blaži kriteriji što smo mogli, a nismo. Koji je bio rezultat toga? Zaduživanje farmi, zaduživanje poljoprivrednih gospodarstava onih koji su htjeli raditi, uzimanje kredita 5,8, 10 pa i više, izgradnja farmi, kupovanja čuli smo traktora sve sa ciljem da ljudi rade i da dalje nastave raditi to s čim s čim su se bavili do tad. Koji je bio rezultat za druge i male koji su dignuli kredite, stvorili su dugove, nisu mogli to otplaćivati jer su se prezadužili, jer su morali raditi ono što velika većina drugih poljoprivrednih gospodarstava u drugim državama članicama iste takve veličine nije morala raditi. Do čeg je dalje došlo? Do prekida u lancu opskrbe hranom, privatizacije poljoprivrednih zadruga, nestanka i blokiranja i rasprodaje otkupljivača u pojedinim dijelovima RH i mala i mala poljoprivredna gospodarstva i usitnjena poljoprivredna gospodarstva su postajala još sitnija, još siromašnija i dovelo iz je do toga da su im troškovi narasli ogromno, da su izgubili ono što su imali u tim zadrugama edukaciju, agronome, ekonomiste, veterinare. Pa onda nije bilo dosta nego smo čak i potpisivali ugovore o koncesiji sa veterinarskim organizacijama gdje smo uvjetovali poljoprivrednim proizvođačima gdje će obavljati veterinarske usluge. Ti ugovori su na snazi, velika većina, potpisani su 2007. godine i vrijede 10 godina, 20 ili ili su rađene još nekakve. Dakle, cijela atmosfera i sve ono što je napravljeno je dovelo do toga da između velikih prerađivača prehrambeno-prerađivačke industrije i usitnjenih malih poljoprivrednih proizvođača više nema nikoga. Oni nemaju organizaciju i nisu udruženi i nije im omogućeno jer ih se plašilo i strašilo zadrugama ne znam kim da se okrupne, da samih njih 100 izrade preradbeni pogon, da izrade hladnjaču, kupe hladnjaču, da naprave hladnjaču za jabuke i za ne znam što što im treba, što trebaju, nego ih se ostavilo na milost i nemilost hrpetini. Istina zakon je kompliciran, ali 80% teksta je iz uredbi uredbi EU, Vijeća, Parlamenta. To je izričaj za koji je dobivena izjava o usklađenosti, to je europski rječnik vezan za zajedničku poljoprivrednu politiku, tog smo svjesni. Ali sada prvi put poljoprivredni proizvođač koji mora vodit evidencija hrpu, iskreno od registra životinja, od uporabe pesticida gdje je bio, od ne znam kojeg sve obrazaca, papira vodi sam. A da ima neku proizvođačku organizaciju, neku zadrugu, netko bi nabavljao repromaterijal za njega, netko bi mu davao savjete, netko bi mu našao kupca, netko bi ga educirao i netko bi to radio za njega. On sad radi sam, sam od 0-24. Troškove ima nevjerojatne i tu smo gdje jesmo. Mi se ne okrupnjavamo, mi se usitnjavamo. Zašto? Zato što velika većina država članica EU provodi komasaciju u kontinuitetu 300 godina. RH evo evo odite u Nizozemsku, …/Govornica se ne razumije./… pitajte Nizozemska, Njemačka, Slovačka, Češka. Oni provode komasaciju. RH ju nije provodila 24 godine. Zakonom o nasljeđivanju smo usitnjavali katastarske čestice i posjede do jednog metra kvadratnog. Pa imate gore u nekim pojedinim dijelovima Hrvatske gdje ljudi idu u svoja polja sa kartom, sa kartom, da zna di mu je koje polje i di mu je koja kultura. Traktor, pa ne znam kakav on traktor mora imati, koliko mora imati dobro isplanirano vezano za troškove, koliko potroši više plavog dizela i koliko su mu veći troškovi nego da ima jednu ili dvije table. Navodnjavanje u takvom sustavu, mi imamo prekrasni nap nav ne znam program iz 2007. godine. Navodnjavanje je nemoguće, jer vi kad dođete na teren u pojedine dijelove Hrvatske, pa ne možete provest. Netko neće, ne znate čije je zemljište, nije riješeno imovinsko-pravno pitanje. Dakle, deklarativno je bilo prekrasno stanje, prekrasno se pričalo, ali stvarno uistinu u poljoprivredi se samo nazadovalo. Samo se nazadovalo. Industrija i preradbeni kapaciteti nisu bili prioritet. Bile su izgradnja farmi, izgradnja ne znam velikih mliječnih farmi. Prerada ne. ULO hladnjače ili ovo to također je samo privremeno. Čuvanje čega? Sirovine. Preradbenih kapaciteta vrlo malo ili dapače bilo je dosta zatvaranja, spajanja i ostalo. Vezano za male preradbene kapacitete, mini mljekare, pa mini klaonice, mini mesnice. Pa evo u Slavoniji vidite tko je opstao? Zato što standardi su jednaki kao sa velikim prerađivačima. Zašto? Jer Hrvatska nije tražila izuzeća i blaže kriterije za njih, nije pokušala objasniti Komisiji iako smo mogli od 2005. godine to tražiti. Nismo. Zašto? Netko zna odgovor na to. Sad nakon 2 godine pregovaranja sa Europskom komisijom ublažavamo kriterije. …/Upadica sa strane, ne izlaganje./… Dakle, dvije godine pregovaramo sa Komisijom o ublažavanju kriterija vezano za za male preradbene pogone, za mini mljekare, za mini klaonice, za mini mesnice i nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Vezano za komentare uz doniranje hrane i smanjivanje PDV-a. Razlozi zašto smo toliko oprezni jer kod doniranja hrane moramo poštivati EU uredbe vezane za označavanje, vezane za ambalažu, vezane za informiranje potrošača. Dakle, čitavi set pravila i puno je ministarstava uključeno u u taj proces i nadam se da ćemo kako je ministar rekao najkasnije do početka ljeta imati pravilnik. Vezano uz pitanje za jedinice lokalne samouprave i državnu potporu dakle po ugovoru o pristupanju jedinice lokalne samouprave obaviještena je komisija o svim vrstama potpora dakle županije, općine i gradovi koje vrste potpore mogu koristiti tri godine od ulaska u EU, a nakon toga će se zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i jedinice lokalne samouprave o svojim potporama zatražiti odobrenje od strane komisije za novo razdoblje nakon što protekne onaj dio vezan za odredbe ugovora o pristupanju. Vezano za specifičnu potporu zašto nije ušla jabuka, opet to je definirano ugovorom o pristupanju i sektori koji su tamo navedeni su u ugovoru o pristupanju kao specifični sektori voće i povrće i jabuka u tome nije. potpora se dodjeljuje kako je rečeno prijepodne tri godine od ulaska i razlog, zašto se ide u izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu i dodjela evo netko je rekao zašto ne voćari je upravo taj što za stočare što za stočare je dakle zadnja godina 2015. što će oni dobiti u 2016. ovih specifičnih potpora i državnih potpora po ugovoru o pristupanju 3 godine. Od iduće godine, dakle oni ne mogu, oni mogu samo dobiti novce za ovu godinu ali ne mogu prijaviti nove potpore jer tih potpora po ugovoru o pristupanju više nema. Znači, 2013., 2014. i 2015, 2015. je zadnja godina. Voćari će još moći se javljati na natječaje i dobivati zemljište, ali ako stočarima ne dodijelimo zemlju koji nemaju dovoljno hektara oni neće moći od iduće godine ostvarivati potporu. Zato je prioritetno stavljeno stočarstvo. Ali smo odredili rok od 30. travnja od 30. travnja i nakon tog roka će se moći javljati i ratari i vinogradari i voćari i svi ostali. Do 30. travnja će se davati za stočarstvo. Vezano za duhan, da, imali smo i na Odboru za poljoprivredu imali smo i rasprave sa udrugama "Krupan list" i razgovarali smo puno. Mi imamo čak i odgovor Europske komisije vezan za duhan. Dakle, mi smo tražili da se promijeni ono što je definirano kao državna i posebna potpora u ugovoru o pristupanju na način da se poveća iznos po kilogramu sa 3,35 kako je bilo predlagano međutim komisija je odgovorila pisanim putem da je to neprihvatljivo jer je to nova mjera za njih i oni to ne mogu prihvatiti kao postojeću mjeru koja je u paketu sa svim ostalim sektorima dogovorena kao državna potpora. Vezano za mlade i vezano za male ja bih samo rekla da smo napravili program za mala poljoprivredna gospodarstva koja je u sklopu programa ruralnog razvoja. To je za ona gospodarstva koja mogu ostvariti do 15 tisuća eura potpore i koji ne ulaze u mogućnost ove 4.1., 4.2. jer imaju manju ekonomsku veličinu. Napravili smo program za mlade koji je također u programu ruralnog razvoja kao posebna mjera, ali je i u sklopu mjera 4.1., 4.2. i nekih drugih mjera za mlade 20% veći iznos potpore od ostalih. Dakle, oni ostvaruju 70%, a svi ostali 50%. I u sklopu izravnih plaćanja smo također dakle uveli program za mlade gdje mladi dobivaju dodatni iznos potpore po hektaru. Ni mi nismo baš zadovoljni definicijom mladih poljoprivrednih gospodarstava ali to je kompromisni dogovor, definicija na razini EU pa vezano za godine i ulazak, znači 40 godina i ostalo. Vezano za prijedloge oko poljoprivrednog zemljišta, ne u ovom sada nego u prijedlogu koji je pripremljen, predlaže se da od 100 bodova, što će uskoro doći ponovno na raspravu, predlaže se da od 100 bodova 10 bodova ide mladim poljoprivrednicima u startu. Naravno to je prijedlog koji ćemo u drugom čitanju prezentirati detaljnije. Vezano za edukacije, netko je spominjao, i da svjesni smo da i savjetodavna tijela i ono što bi trebalo biti besplatno poljoprivrednim proizvođačima u sklopu programa ruralnog razvoja je jedna mjera koja se zove prijenos znanja prijenos znanja i informiranja. Dakle, za korisnike će biti besplatno, a institucije koje će vršiti taj prijenos znanja i informiranja njima će biti plaćeno tako da korisnici neće imati trošak. Vezano za inspekciju, valjda neću ništa zaboraviti, vezano za inspekciju ja bih samo htjela reći sljedeće. Dakle, u članku 165. navedeno je da inspektor može narediti da se utvrđene nepravilnosti odnosno nedostaci otklone u određenom roku. ne dolazi odmah i ne sankcionira. A dalje u članku pardon, u istom članku stavku 2. dakle kada je poljoprivrednom proizvođaču za otklanjanje te nepravilnosti, to smo sad unijeli, potrebno angažiranje nekog vanjskog izvođača, ne znam ako treba ugraditi neki prozor ili promijeniti keramičke pločice karikiram, tada mu taj rok ne može biti kraći od 90 dana. Jer njemu treba vrijeme dok pronađe ljude, dok nabavi repromaterijal. Dakle propisali smo i mogućnost da inspektor bude liberalniji i da ne naplaćuje odmah sankcije i ne ide rigorozno prema poljoprivrednim proizvođačima. ovdje spomenutu ekološku proizvodnju, dakle ja bih samo još htjela spomenuti nešto o čemu nismo danas spomenuli a to su zaštićene oznake izvornosti, svi znate, evo neko je spomenuo na kraju istarski pršut. Dakle, vi svi vrlo dobro znate koliko je proizvoda zaštićeno na razini EU, koliko je na tome rađeno prije. Vezano za jutros spomenut zelenu i plavu liniju povezivanje, dakle od zaštićenih oznaka izvornosti, od zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, od zajamčeno tradicionalnih specijaliteta nismo napravili prije ulaska gotovo ništa. Vi me demantirajte ako nisam u pravu. Od domaćih sorti istina je da smo imali zaštićene pasmine domaćih životinja ali na biljkama niko nije radio, ne znam na našim tamo neko je pričao benkovački luk, slavonski isto tamo imao papriku i svašta nešto, svaka regija, varaždinsko zelje, lički krumpir. Dakle, svaka regija ima nešto svoje specifično, ni na tome nažalost nismo radili, ali je od prošle godine uveden poticaj za uzgoj domaćih sorti, govorim o sortama ne o pasminama životinja i od prošle godine se počelo raditi na obnovi banke gena, dakle koja obuhvaća i naše stare sorte vinove loze od ne znam Plavca pa do u Slavoniji, Zagorju, Međimurju, Istri poznatih sorti. Na žalost na tome se nije radilo. I priča o ekološkoj proizvodnji zapravo povlači priče o svemu tome. O brendiranju poljoprivredne proizvodnje i spajanju sa turizmom, o prepoznatljivosti Hrvatske kao zemlje u kojoj se proizvode zaštićeni proizvodi s oznakom izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i naravno tradicionalni specijaliteti ne znam od čobanca u Slavoniji, do ne znam mesa stivlice u Međimurju, ili nekih istarskih fuža u Istri. Zapravo svaka regija ima svoju gurmansku priču. Na tome nismo radili Na tome nismo radili i nažalost sad imamo s tim problema kao i sa ekološkom. …/Upadica Pa evo i od rapske torte, koja nije zaštićena kao tradicionalni specijalitet. Proizvođač ima pravo vezano za ekološku, dakle ekološka integrirana proizvodnja u zakonu je definirana u glavi 10 i od članka 75. do 85. tako da je tamo preneseno ono što je zapravo već bilo u posebnom zakonu. Jer ekološka je proizvodnja imala svoj zakon, sada je u sklopu Zakona o poljoprivredi i poljoprivredni proizvođači mogu u jednom zakonu zapravo sad vidjeti deset. A da ne govorim o pravilnicima i onome što je izlazilo iz ovoga, dakle drugi korak koji mi planiramo je smanjivanje pravilnika, objedinjavanje pravilnika i smanjivanje tog preglomaznog pravnog okvira za poljoprivredne proizvođače. Evo ja se nadam da sam odgovorila na sve. Hvala lijepo. Ako niste, onda ćete kroz odgovore na repliku. Nažalost moram reagirati, nažalost zbog toga jer evo ga gospođo zamjenice u ovom vašem obraćanju ispada da je vama najveći problem u stvarnosti nezaštićeni slavonski čobanac, istarski fuži, jako se zbog svega toga brinete, ali ja vam to ne zamjeram jer to pripisujem upravo tome što ste neupućeni i u sadržaj, i u način pregovora i pregovaranja. Tako ste došli, molim vas, zaista je tako, vidjet ćete da je tako. Da nije tako onda ne biste uopće na ovaj način govorili vezano uz pregovaranje i pregovore i završetak. Jer nikako od početka niste shvatili što je ispregovarano. A druga stvar, govorili ste o ULO hladnjačama kojih nema. Eto vidite, da ste se barem malo interesirali a vjerojatno ste dosad već i saznali da je do 2011.kapacitet ULO hladnjača koji je isfinanciran potporama Ministarstva poljoprivrede i Vlade je 42 tisuće tona bio. Još je po procjeni udruga voćara potrebno je još negdje dopuniti do 100, 120 tisuća tona. Što ste učinili po tom pitanju? Pustite vi čobanac slavonski, zaštiti će se on, nije vam to najvažnija stvar na svijetu. Nego vidite kako ćete sačuvati povrće i voće koje može ići na tržište. Pa da, ja nisam učestvovala u pregovorima osim na početku u screening procesu 2004.-2005. godine, neću o tome zašto dalje nisam, mislim da će svi shvatiti zašto dalje nisam učestvovala u pregovorima. Ali ja ponavljam samo ono što nam je govorila Europska komisija. Dakle, mi već dvije godine, ispričavam se ja sam pažljivo slušala molim vas dakle mi već dvije godine pregovaramo sa komisijom i rečeno nam je da je uredba, ja sam rekla da me demantirate da je Uredba o derogaciji vezano za male preradbene kapacitete bila na snazi 2005. godine. Zašto mi to nismo tražili, blaže kriterije za male preradbene kapacitete, rekla sam, dakle ja nikog nisam optuživala da ja, da netko drugi odgovor na to pitanje zna, ja ne. Ja nisam dakle govorila, ja sam samo iznosila činjenice i ono što je rečeno nama kada smo bili u Briselu i kada smo 2 godine pregovarali o tome. Ja zbilja ne znam da sam ja bilo koga prozvala. Ako se osjećate prozvanim ja se onda ovim putem ispričavam. Hvala lijepo.

govorili ste o potporama za mlade poljoprivrednike i to je sve razumljivo da prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu 10 bodova od ukupno 100 će ići na račun mladih poljoprivrednika. Ali ono što sam ja, praktički kroz svoju repliku i vama postavio pitanje što je sa onim mladim ljudima koji nemaju ni komadić zemlje, obrazovani su, agronomske struke u ovom slučaju i žele se baviti poljoprivrednom proizvodnjom, nekakvom na 2, 3 hektara ali proizvodnja koja bi bila visoko dohodovna? To je glavno pitanje. A ja sam spominjao istarski pršut, dalmatinski nisam aludirao na zaštićenost proizvoda nego upravo o tom udruživanju malih proizvođača kako bi mogli konkurirati jeftinijem uvoznom proizvodu i kako bi mogli nastupati i prema hotelskim kućama i ostalim koji se bave ugostiteljstvom u turizmu i upravo prema njima plasirati taj proizvod. Da li postoji neki način zakonskih rješenja kako bi se upravo to poticalo takvo udruživanje? Zahvaljujem. Pa evo iako je ovdje spomenut onako slavonski čobanac ja sam pokušala nikog nabrajati od Međimurja preko Istre. Dakle iza tog čobanca, fuža i ostalog se skriju udružena poljoprivrednih proizvođača koja štite, to smo naučili tijekom ove tri godine vezano za podnošenje Zahtjeva za zaštićene oznake izvornosti. Dakle onda oni primjenjuju istu recepturu, proizvode na isti način, proizvode zajedno taj proizvod. Iza tih riječi se kriju udruživanja poljoprivrednih proizvođača. što bih ja htjela istaknuti je, obiteljska poljoprivredna gospodarstva jesu temelj ali bez udruživanja, bez smanjivanja dakle na taj način njihovih troškova i angažmana mladih educiranih ljudi, agronoma, veterinara koji im mogu pomoći uvođenju novih tehnologija, oni to sami, mogu biti deklarativno, ali oni to sami ne mogu. Vezano za mlade ljude koji nemaju ovo što ste rekli, to ćemo evo razmotriti pa ćemo vidjeti kod Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Hvala. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovana zamjenice kada već niste iznosili istine kada su u pitanju kada su počeli pregovori i slično što bi bilo puno bolje i kvalitetnije, evo kolegice kažu da očito ne znate da ste se bacili malo na turizam. Drago mi je da je ovaj Konačni prijedlog Zakona o poljoprivredi uvažio sve primjedbe Odbora za turizam i uvrstio ga unutra. Kada već izražavate svoje veliko žaljenje zašto nam kulenice ne znam ili dolje kod nas u Dalmaciji naša fritula, kroštula, vodički kulen, kulenica i slično nisu zaštićeni, nemaju oznaku oznaku tradicijskog obrta onda izdvojite sredstva, nemojte da ti mali obrtnici moraju plaćati za svaku tu namirnicu nekih 4 tisuće kuna da bi se nazvali tradicijski obrti. Kada se plati onda se dobije naziv, ako se ne plati ne može se dobiti. Je li našoj zemlji stalo da imamo šta više tradicijskih obrta koji stvarno zaslužuju taj naziv ili samo ćemo ih dodijeliti onima koji imaju sredstava i koji će to platiti. Dakle tradicijski obrti nisu u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, radi se o obrtnicama iz sustava, sustavu koji je uspostavljen od Hrvatske obrtničke komore komore i sustav koji je trajao u Republici Hrvatskoj vrlo dugo. Vezano za ono što ste rekli, da u programu ruralnog razvoja biti će mjera potpori shemama kvalitete gdje će poljoprivredni proizvođači za pojedine regije moći se kandidirati kao udruga i angažirati zaštitu i tradicijskog specijaliteta i oznake izvornosti. Vezano za prvu konstataciju, da nažalost ja ne znam detalje oko pregovora jer u njima sam, rekla sam 2004. i 2005. kada je bio screening i kada se o tome radilo, nakon toga više nisam. … i pregovori su dvije različite riječi. Screening je dubinska analiza a pregovori su nešto drugo. Hvala vam lijepo.

Kada ste govorili o screeningu, dubinskoj analizi i ja volim dubinsku analizu a i o pregovorima onda nismo spomenuli, onda da naše seljake po Slavoniji globe zbog kotlova za rakiju i ograničenja od 50 litara rakije 16 gradi, dakle 16 gradi koje mogu imati u godišnjoj u godišnjoj proizvodnji. Vinarima se dopustilo za osobne potrebe tisuću litara vina, to je sasvim dovoljno čini mi se. Ali zaista, ovo ograničenje i onaj koji je pregovarao u ime Republike Hrvatske sa Europskom unijom napravio je katastrofalnu i groznu pogrešku u svezi raspolaganja sa 50 litara 16 gradi rakije. To za krizmu i za pričest imate i ne znam ni ja šta, a za drugo ništa nema. dakle kada govorite o čobancu onda morate znat da i u mađarskom dijelu Baranje, Pečuhu i ostalom također postoji čobanac. Ne znam da li se zove pastirac ili čobanac, nije ni bitno, ali nije isključivo to hrvatsko jelo i hrvatski specijalitet, da se ne zavaravamo baš previše. Kao što i kranjske kobasice su kranjske, a nisu isključivo

Zakonu o poljoprivredi i savjetodavna služba potiče uzgoj takvih sorti koje su autohtone domaće, iako neke i nisu. Npr. crne kruške je donio Napoleon 1812. godine u Hrvatsku, danas ih nema u Francuskoj ali ih ima u Hrvatskoj još uvijek. I na kraju, kada govorimo o voćarima ja opet apeliram da ste vi predvidjeli u onom Zakonu o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem za stočare, dakle za stočare

Odgovor na repliku, Snježana Španjol. **Španjol, Snježana** Evo dakle rekli smo vezano za voćare dakle ponovit ću. Izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu nama je prioritet riješiti pitanje stočara koji su po ugovoru o pristupanju imaju državnu potporu samo tri godine, dakle to je '13., '14. i '15. Ovo je Ovo je godina u kojoj oni podnose zadnji put zahtjev i iz tog razloga im želimo znači osigurati da preko poljoprivrednog zemljišta u idućoj godini se mogu prijavit i dobit poticaje i dodatno dijelimo prava na plaćanje u 2015. Nakon 30. travnja ići će natječaj za sve za sve ostale kad se riješi to pitanje voćari, ratari, ekološka proizvodnja, vinogradari, maslinari i svi ostali. Hvala. I zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo najvjerojatnije sutra. Hvala gospođi Španjol. Dođite nam brzo sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu pa ćemo ponovit ovu raspravu.